Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Nadaljujemo 30. sejo Državnega zbora. Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: mag. Marko Koprivc od 15. ure dalje, Franc Jurša, mag. Bojana Muršič, Jani Prednik, Janja Sluga od 15.30 dalje, Karmen Furman, Nada Brinovšek, Lidija Ivanuša, Suzana Lep Šimenko, Nik Prebil, Rudi Medved, Franc Rosec, Aljaž Kovačič, Iva Dimic od 12. dalje, Aleksander Reberšek, mag. Dejan Židan od 14. ure dalje, Predrag Baković od 14. ure dalje, mag. Meira Hot, Matjaž Nemec od 12. do 14. ure, mag. Marko Koprivc od 15. dalje, dr. Franc Trček, Eva Irgl,

predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade mag. Maji Hostnik Kališek, državni sekretarki Ministrstva za finance. Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke in poslanci! Državni zbor danes razpravlja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o priložnostnih kovancih, ki ga je v obravnavo po skrajšanem postopku Državnemu zboru posredovala Vlada Republike Slovenije. Glavni namen predlagane spremembe Zakona o priložnostnih kovancih je povečati število dogodkov, ob katerih se lahko v posameznem letu izdajo zbirateljski kovanci. V skladu z Zakonom o priložnostnih kovancih Republika Slovenija izdaja priložnostne kovance ob političnih, zgodovinskih, znanstvenih, kulturnih, športnih, humanitarnih in drugih dogodkih, ki so splošnega pomena za Republiko Slovenijo ali pa imajo širši mednarodni pomen. Dogodke, ob katerih se izdajo priložnostni kovanci, določi Vlada Republike Slovenije. Priložnostni kovanci se delijo na spominske in zbirateljske kovance. Spominski kovanci so po dimenziji fizičnih ter kemijskih lastnostih enaki tečajnim evro kovancem za dva evra. Zbirateljski kovanci pa so izdelani iz zlata, srebra in kovin, ki jih določi Vlada Republike Slovenije. Veljavni Zakon o priložnostnih kovancih zdaj določa, da se lahko zbirateljski kovanci izdajo ob največ dveh dogodkih na leto. Zaradi številnih pomembnih dogodkov je bilo ugotovljeno, da je veljavna ureditev preveč omejujoča, saj v nekaterih letih onemogoča izdajo zbirateljskih kovancev ob vseh ključnih dogodkih, ki bi si to zaslužili. S predlogom zakona se zato predlaga sprememba, ki bo omogočila, da se v posameznem letu lahko izdajo zbirateljski kovanci ob več dogodkih. Na podlagi sprejetega amandmaja na Odboru za finance bo mogoče na leto izdati zbirateljske kovance ob največ desetih dogodkih. Na ta način bo omogočena večja fleksibilnost pri številu dogodkov, ob katerih bodo lahko izdani zbirateljski kovanci. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Vlada predlaga, da Državni zbor podpre predlagano besedilo Zakona o spremembi Zakona o priložnostnih kovancih. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku Robertu Polnarju. **ROBERT Hvala za besedo, gospod predsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Odbor za finance je na 45. seji 16. februarja letos kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembi Zakona o priložnostih kovancih, ki ga je Državnemu zboru predložila Vlada. V skladu s 129. členom Poslovnika Državnega zbora je amandma k predlogu zakona vložila Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke, in sicer k 1. členu. V uvodu je državna sekretarka Ministrstva za finance predstavila ozadje, vsebino in osnovni cilj predloga zakona, ki uvaja večjo fleksibilnost pri številu dogodkov, ob katerih se izdajo zbirateljski kovanci v posameznem letu. Prav tako je izrazila podporo Vlade amandmaju Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke, ki še povečuje število dogodkov, ob katerih se lahko izdajo zbirateljski kovanci, in sicer s prvotno predlaganih 5 do največ 10 dogodkov. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je opozorila na dve zadevi. Najprej je izpostavila rok uveljavitve predloga zakona, ki odstopa od splošnega 15-dnevnega uveljavitvenega roka brez utemeljenih razlogov za skrajšanje tega roka. Kot drugo pa je izpostavila nerazumljivost tega časovnega elementa, ki v povezavi z 2. členom veljavnega zakona določa, da Vlada vnaprej določi dogodke, ob katerih se izdajo priložnostni kovanci. V razpravi je bil izražen pomislek glede smiselnosti sprejemanja predlaganega zakona, ki s seboj prinaša tudi finančne posledice, ter kritika glede njegove predlagane hitre uveljavitve in poziv k obrazložitvi razlogov zanjo. Državna sekretarka je v odgovoru na razpravo podala obrazložitev omenjenih razlogov ter pri tem izpostavila namero Vlade o izdaji priložnostnih kovancev že v prihodnjem 2023. letu. Odbor je v skladu z drugim odstavkom 130. člena Poslovnika Državnega zbora obravnaval amandma Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke k 1. členu in ga sprejel. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o obeh členih predloga zakona skupaj in ju sprejel. Glede na sprejeti amandma je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega je vključen sprejeti amandma. Dopolnjeni predlog zakona pa je sestavni del tega poročila. Hvala lepa.

Predsednik, hvala za besedo. Pozdravljena državna sekretarka, poslanke in poslanci! Veljavni Zakon o priložnostnih kovancih v tretjem odstavku 5. člena določa, da se lahko zbirateljski kovanci izdajo ob največ dveh dogodkih na leto. Dogodke, ob katerih se izdajo priložnosti kovanci v skladu s prvim odstavkom 2. člena zakona, določi Vlada Republike Slovenije. Zaradi številnih pomembnih dogodkov na kulturnem, športnem, humanitarnem, zgodovinskem, znanstvenem, političnem in drugih področjih menimo, da je povečanje števila izdaj zbirateljskih kovancev smiselno. S Predlogom zakona o spremembi Zakona o priložnostnih kovancih se predlaga sprememba, ki bo omogočila, da se v posameznem letu izdajajo zbirateljski kovanci ob največ desetih dogodkih, tako bo omogočena večja fleksibilnosti pri številu izdanih zbirateljskih kovancih, če bo v posameznem letu ocenjeno, da je večje število dogodkov primernih za obeležitev z izdajo zbirateljskih kovancev. Torej gre za povečanje možnosti največjega števila letnih izdaj zbirateljskih kovancev iz obstoječih 2 na največ 10. Koliko bo dejansko izdanih priložnostih priložnostih oziroma zbirateljskih kovancev, pa bo to, kot to predpisuje že veljavni zakon, določila Vlada Republike Slovenije. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke bomo Predlog zakona o spremembi Zakona o priložnostnih kovancih soglasno podprli. Hvala. Mag. Marko Koprivc bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Spoštovani predsednik, državna sekretarka, kolegice in kolegi! Tudi na zadnji redni seji tega mandata obravnavamo predlog zakona, ki so ga koalicija in njeni zavezniki skozi postopek temeljito spremenili. Namen in cilj zakona, pripravljenega s strani vlade, je bil omogočiti Banki Slovenije, da letno izda več kot le dve seriji priložnostnih kovancev, kolikor ji je to dovoljevala dosedanja zakonska rešitev. Izvorni predlog je predvideval, da se ta omejitev poviša tako, da bi bilo možno izdati do pet serij kovancev letno. Rešitev je bila obrazložena in seveda nikomur sporna. Na odboru pa je bil na to vložen in sprejet amandma, s katerim bi se letna omejitev števila serij kovancev še dodatno povišala, in sicer na deset. To bi pomenilo, da bi Banka Slovenije lahko praktično vsak mesec izdala nov spominski kovanec. Razlogov, zaradi katerih naj bi bilo potrebno tako korenito spreminjati veljavno ureditev, ne predlagatelj amandmaja ne njegovi podporniki niso pojasnili, a mu je vladajoča koalicija iz nepojasnjenih razlogov podporo naklonila. Predlagatelj je za sejo Državnega zbora sicer vložil amandma, s katerim bi spremembo znova vrnili v sprva predlagane okvirje, a žal je bil amandma umaknjen, zakonskega besedila pa zato Državi zbor ne more več spreminjati, odloča lahko le o njegovem sprejetju oziroma zavrnitvi. Spoštovani, tudi na zadnji redni seji mandata se očitno ne moremo izogniti rokohitrskih potez vlade in njenih polkoalicijskih podpornikov, ki samovoljno spreminjajo vsebino zakonskih predlogov in vnašajo dodatno zmedo. Ne vemo, kakšni so interesi predlagatelja in podpornikov sprejetega amandmaja, vemo pa, da tak način sprejemanja predpisov nikakor ni primeren. Zato v Poslanski skupini Socialnih demokratov tega predloga zakona ne moremo podpreti. Hvala lepa. lepa. Jožef Horvat bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Hvala lepa za besedo, spoštovani gospod predsednik. Spoštovana gospa državna sekretarka, drage kolegice in kolegi! Poslanke in poslanci Nove Slovenije bomo z veseljem podprli zakon o spremembi Zakona o priložnostnih kovancih. Priložnostni kovanci v Sloveniji se delijo na spominske kovance in na zbirateljske kovance. Spominski kovanci so po dimenziji in kemijskih ter fizičnih lastnostih enaki tečajnim kovancem za 2 evra, imajo skupno stran z obliki evrokovanca za 2 evra ter nacionalno stran z motivom, s katerim se zaznamuje dogodek širšega mednarodnega pomena oziroma večjega pomena za Slovenijo. V Sloveniji se izdajajo le ob enem dogodku na leto. Spominski kovanci so plačilno sredstvo v vseh državah članicah evroobmočja. Zbirateljski kovanci se pa izdajajo ob po sedaj veljavni zakonodaji največ dveh dogodkih na leto, kar tudi mi ocenjujemo in smo ocenjevali, da je premalo. Izdelani so iz zlata, srebra ali kovin, ki jih določi Republika Slovenije. Od kovancev v obtoku se razlikujejo v barvi, premeru in teži. Nominalna vrednost je izražena v evrih, vendar se razlikuje od nominalnih vrednosti tečajnih kovancev. Zbirateljski kovanci so zakonito plačilno sredstvo po njihovi nominalni vrednosti na območju Republike Slovenije, v drugih državah pa imajo le numizmatično vrednost. Prodajajo se po nominalni ali višji vrednosti. Podprli smo amandma, ki dejansko omogoča, da se v posameznem letu izdajajo zbirateljski kovanci ob največ desetih dogodkih, ne več dveh, kot to velja v še zdaj veljavni zakonodaji. Imel sem ta privilegij, da sem sam preveril, kako zadeve delujejo. V letu 2017 sem Banki Slovenije na njen poziv predlagal, da izda priložnostne kovance ob 100. obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v letu 2019. To se je dejansko realiziralo, za kar sem izjemno hvaležen in vesel. Končno je Vlada tista, ki sprejme Uredbo o izdaji priložnostnih kovancev. Izdan je bil zlatnik, in sicer 500 kosov, srebrnik tisoč 500 kosov, dvokovinski kovanec, proof, tisoč kosov in dvokovinski kovanec, navadna tehnika, 50 tisoč kosov. Na žalost jih več ne morete kupiti, ker so zaloge pošlje. So izjemno lepi. Zakaj pravzaprav gre? Naj spomnim, da je Državni zbor Republike Slovenije 17. avgust postavil med državne praznike. V utemeljitvi državnega praznika je bilo zapisano, citiram: »To željo po skupni enotnosti smo morali zapisati med državne praznike, da bomo tudi prihodnje generacije spominjali, kako smo Slovenci nastali, se združevali in ohranili. To nas povezuje tudi v skupnih naporih za krepitev slovenske kulture in gospodarstva ter za večjo blaginjo vseh.« Republika Slovenije je torej ob 100-letnici priključitvi Prekmurja oziroma združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom izdala zbirateljske kovance. Osrednji motiv je preplet citata narodnega buditelje in publicista Jožefa Klekla starejšega iz številke lokalnega tednika Novine, izdane 17. avgusta 1919. Ta citat se glasi: »Deca ste lüblene slovenske matere.« In še figuralna upodobitev štorklje v letu od desne proti levi, to je od vzhoda proti zahodu, kar daje dodatno simbolno podlago.

Spoštovani! Trenutna zakonodaja odloča, da se zbirateljski kovanci izdajo ob političnih, zgodovinskih, znanstvenih, kulturnih, športnih, humanitarnih in drugih dogodkih, ki so splošnega pomena za Slovenijo ali imajo širši mednarodni pomen. Pri tem se lahko zbirateljski kovanci izdajo ob največ dveh tovrstnih dogodkih na leto. Ni prav nobenega dvoma o tem, da imamo Slovenci letno več kot samo dva pomembna dogodka, s katerimi želimo obeležiti svoje dosežke, zato v SAB ne nasprotujemo izdaji kovancev, ki bi namesto dveh obeležili pet pomembnih dogodkov letno. Moramo pa opozoriti na nekaj vprašanj, ki so se nam v zvezi s sprejetjem tega zakona postavili, a na njih s strani predlagatelja nismo prejeli odgovorov. Prvi nenavaden pojav v zvezi s sprejetjem zakona je navedba državne sekretarke z Ministrstva za finance in sicer, da je vlada prvotno razmišljala o tem, da bi se število zbirateljskih kovancev povečalo na 10. Zakaj je od tega predloga odstopila, ni jasno, če je naknadno v postopku podprla dopolnilo Slovenske nacionalne stranke, po katerem se namesto petih omogoča izdaja desetih kovancev na leto. Pri tem ne moremo mimo dejstva, da vsaka izdaja priložnostnega kovanca tudi nekaj stane, in mimo dejstva, da se z zbirateljstvom ukvarja prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti. Zbirateljstvo označuje kot zelo donosno, celo donosnejše kot je vlaganje v zlato. Drugi nenavaden pojav, vezan na predlog zakona, se nanaša na začetek veljave zakona. Ustava namreč v 154. členu določa, da začnejo predpisi veljati v 15 dneh po objavi. Temu morama zakonodajalec slediti, če pa predlaga krajši rok za uveljavitev zakona, mora v okviru zakonodajnega postopka izčrpno navesti in utemeljiti razloge za skrajšanje roka uveljavitve zakona. V konkretnem primeru vlada ni upoštevala ustave, saj je brez kakršnekoli obrazložitve navedla, da začne zakon veljati naslednji dan. Odgovora na to, zakaj se vladi tako mudi, na matičnem delovnem telesu nismo prejeli, zato o njih lahko le špekuliramo. Glede na to, da je vlada v prejšnjih letih pomembne dogodke bodisi za spominske bodisi za zbirateljske kovance določala v začetku leta za naslednje leto, je eden izmed možnih razlogov vladna zamuda. A pozor, vedeti moramo, da takojšnja uveljavitev tega zakona zagotavlja trenutni vladi pravico, da z uvedbo po lastni presoji določi pomembne dogodke, ob katerih se bodo v naslednjem letu izdali kovanci. Glede na njeno dosedanje delovanje ni dvakrat za reči, da bo pri tej izbiri prednjačila njena ideologija. In če smo prejšnja leta z zbirateljskimi kovanci obeležili 150. obletnico rojstva slikarja Matije Jame, 300. obletnico Škofjeloškega pasijona in 30. obletnico državnosti Republike Slovenije, nas vodstvo sedanje vlade ne bo presenetilo, če bo zbirateljskim kovancem kot pomemben političen dogodek leta 2023, če karikiram, obeležila 34. obletnico delovanja stranke SDS. Le kdo od članov sedanje vlade bi takšni odločitvi nasprotoval?! V Poslanski skupini SAB zakona ne podpiramo.

Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Veljavni zakon o priložnostnih kovancih, ki je bil sprejet pred nekaj manj kot 15 leti, določa, da se priložnostne kovance izdaja ob različnih vrstah dogodkov, ki so splošnega pomena za našo državo ali pa imajo širši mednarodni pomen. Dogodke, ob katerih se izdajo priložnostni kovanci, določi Vlada, in sicer najpozneje devet mesecev pred dnem, ki bo obeležen z njihovo izdajo. Med dvema vrstama priložnostnih kovancev so spominski in zbirateljski. Prvi so po dimenziji in drugih lastnostih enaki tečajnim evrokovancem za dva evra, nominalna vrednost spominskih kovancev je 2 evra in so zakonito plačilno sredstvo v evroobmočju. Zbirateljski kovanci pa so izdelani iz zlata, srebra ali pa iz drugih kovin, izdajo pa se lahko ob največ dveh dogodkih na leto. Njihov videz je drugačen od kovancev v obtoku, zakonito plačilno sredstvo pa so samo na območju Republike Slovenije. Tako je denimo Banka Slovenije od 2. marca letos dala v prodajo in v obtok prve letošnje priložnostne kovance. V prodaji so spominski kovanci ob 150. obletnici rojstva arhitekta Jožeta Plečnika in zbirateljski kovanci ob 150. obletnici rojstva slikarja Matije Jame. Predvidoma bi naj julija letos izšla oziroma je načrtovana še izdaja skupnega spominskega kovanca vseh držav članic evrosistema, in sicer na temo 35. obletnice programa študentske izmenjave Erasmus. V Sloveniji obstaja veliko o političnih, zgodovinskih, športnih, kulturnih in drugih pomembnih dogodkov, zato je predlagatelj zakona zaznal, da je sedanja ureditev, ki izdajanje zbirateljskih kovancev omejuje le na dva dogodka letno, neustrezna. Z novelo je bilo sprva prelagano, da se število pomembnih dogodkov, ki jih velja obeležiti na tako specifičen način, poveča na 5. Po sprejetem amandmaju na matičnem odboru, na Odboru za finance, je predlagano predlagano še dodatno zvišanje zgornje meje za število izdanih zbirateljskih kovancev, in sicer bo po novem mogoče izdati do 10 kovancev na leto. S predlogom zakona se tako omogoča večja prilagodljivost pri obravnavi dogodkov, ob katerih se v posameznem letu izdajo zbirateljski kovanci. V Poslanski skupini Desus se nam to zdi smiselno. Na predlog namreč gledamo dobronamerno, ne pa tako kot nekateri lokalni teoretiki zarote. Ti lokalni teoretiki zarote celo o taki benigni zadevi, kot je izdajanje jubilejnih kovancev, iščejo dlako v jajcu in sovražno dejanje. To je popoln nesmisel.

Lep pozdrav vsem skupaj! Zakon, ki ga imamo pred seboj, je smiseln, čeprav popravlja eno samo zadevo, da se število zbirateljskih kovancev poveča z dveh na leto na 10 na leto. Govorim tudi kot numizmatik in kot nekdanji sodni izvedenec za numizmatiko, kako to deluje to v zahodnem svetu, pa tudi na vzhodu. Zbirateljski kovanci so lahko izredno velik dohodek za državno blagajno, zato je smiselno, da se jih izda več, vendar ne v ekstremno velikih količinah. Napaka je bila že enkrat narejena s strani Banke Slovenije, ko je 3 evrske dvokovinske kovance ob predsedovanju Sveta Evrope najprej nakovala v enem številu in v tistem primeru je cena 3 evrskih kovancev zrastla na 46 evrov. Potem so pa šli hitro še v dodatno kovanje brez oznake razlike in v številu 300 tisoč kosov. V tem primeru se je zgodilo, da je vse skupaj padlo na 6 evrov za kovanec. kovanec. Neumno delovanje Banke Slovenije se je pokazalo tukaj, kakor se tudi kaže na tem, da Banka Slovenije mimo zakona od leta 2008 naprej izdaja 3 evrske dvokovinske dvokovinske kovance. Banka Slovenije dela po svoje, mimo zakona in mislim, da jo bo treba povprašati po zdravju, kako in s kakšno pravico si lasti zakonodajno odločitev v Sloveniji. Zakon popravlja, kot sem že povedal, en majhen segment dobro in pravilno, vendar bo smiselno ta zakon predelati po dolgem in počez, kajti rekel bi, da je totalno zblojen in marsikaj se ne ve, kaj se sme in kaj se ne sme. Še najhuje pa je to, da Banka Slovenije dela po svoje, da je ne zanima, kaj govori zakon, ampak jo zanima samo njena lastna odločitev. Že pri izdaji teh kovancev je treba vedeti, da komisija, ki odloča o izboru motiva, uporablja neka čudna merila − ni pomembna ideja za kovanec, pomembno je to, da določeni arhitekti in oblikovalci to predstavijo na kaširanem papirju 40 krat 60 centimetrov, da mora bit izris takšen, drugačen in tako naprej, kar je nemogoče za nekoga, ki hoče dobro idejo spraviti v obtok. Morda bi kdo rekel, da je bolj pomemben papir ali pa olupek oziroma embalaža, kot pa je pomembna vsebina. To pri Banki Slovenije zagotovo velja. Če pogledamo, da je Einstein pisal svoje formule na razne papirje, ki niso bili ravno ugledni, pa vendar je bil to Einstein. Pa če vzamemo, da je Picasso narisal nekaj svojih risb na papirček v gostilni oziroma v restavraciji, se kaže, da v Sloveniji hodimo nekako 200, 300 let za njimi, kajti pri nas je pomembna embalaža, pomemben je kaširan papir. Seveda v tem slučaju lahko samo določeni ljudje, ki imajo recimo firme, arhitekturne biroje in podobno, da tisti to lahko dajo, ideje izginjajo. Jaz sem bil nekaj časa v tej komisiji, so me vrgli zaradi mojih načel, tako kot so vrgli ven tudi predstavnika iz Narodnega muzeja Slovenije, ki tudi ni pristajal na take čudne

pa bomo pripravili kompleksen zakon, ki bo v celoti zamenjal sedanje nemogoče stanje na tem področju. Še enkrat, mi bomo zakon podprli. Hvala. Hvala lepa. Končali smo predstavitev stališč poslanskih skupin. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade gospodu Antonu Hareju, državnemu sekretarju na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V letu 2004 je bil sprejet Zakon o divjadi in lovstvu, ki

poleg omenjenega javnega zavoda Brdo pa poznamo tudi Triglavski narodni park oziroma lovišče s posebnim namenom Triglav Bled.

namenom, tudi lovišče s posebnim namenom Triglav Bled, ki je v upravljanju javnega zavoda Triglavski narodni park, smo videli, da se tudi lovišče s posebnim namenom Prodi-Razor neposredno dotika tega lovišča. Zato smo na ministrstvu predlagali, da se tudi ta dva združita v eno. Spodnji, najbolj južni

v tretjem odstavku, določeno, da LPN ustanovi vlada na predlog ministra. V 68. členu

ministra vlada, vendar bi bilo smiselno, da zakonodajno telo v 68. členu pojasnjuje in tudi potrjuje, katera so tista lovišča s posebnim namenom,

lovišča s posebnim namenom pa pokrivajo 10 % od teh gozdnih površin. Tako imamo v Republiki Sloveniji kar dobro poskrbljeno tudi za te javne naloge, javne funkcije, monitoring divjadi, živali, in to tudi ohranjamo v nadalje.

lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsedniku Janiju Ivanuši. **JANI Lep pozdrav vsem prisotnim, še posebej vam, predsedujoči, in predstavniku Vlade! Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je novelo Zakona o divjadi in lovstvu obravnaval na 35. seji 23. 2. 2022. Poleg predloga zakona so člani odbora prejeli tudi pisno mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki ga je njena predstavnica dodatno utemeljila. Poudarila je, da gre v predlagani noveli zakona

Izpostavila je tudi, da iz zakonodajnega gradiva v postopku sprejemanja veljavnega zakona ni razviden cilj, ki je bil zasledovan z izpostavljenimi rešitvami. Vendar pa ni dvoma, da gre pri pri 68. oziroma 80. členu veljavnega zakona za izvršilno klavzulo z rokom. Zakonodajalec je z Zakonom o divjadi in lovstvu izvršilni veji oblasti naložil ustanovitev enajstih lovišč s posebnim namenom in ji za to določil rok. To pomeni, da zakonodajalec ustanovitev lovišč s posebnim namenom ni v celoti prepustil presoji izvršilne veje oblasti, temveč ji je z zakonom naložil ustanovitev najmanj enajstih lovišč s posebnim namenom. S predlagano spremembo se to spreminja in ustanavljanje lovišč s posebnim namenom prepušča v celoti presoji izvršilne veje oblasti. Podrobnejši vsebinski razlogi, zaradi katerih ustanavljanje lovišč s posebnim namenom ne bo več v zakonodajalčevi pristojnosti, v predlogu zakona niso navedeni. Če gre za vsebine, katerih urejanje je na podlagi ustave pridržano zakonodajalcu, bi predlagana rešitev pomenila, da izvršilna veja prevzema pristojnosti zakonodajne veje oblasti. Glede na ustavno določnost temeljnih razmerij med posameznimi vejami oblasti bi to pomenilo neskladje z drugim odstavkom 3. člena Ustave. Od vložitve predloga zakona pa do obravnave na seji odbora sta bila vložena amandmaja poslanskih skupin Slovenske demokratske stranke, Nove Slovenije – krščanskih demokratov in Konkretno in za novi a člen, ki določata, da ta pristojnost določitve lovišč s posebnim namenom ostane v pristojnosti zakonodajalca. Podpredsednik Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je poudaril, da komisija predlog zakona podpira. Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije pa je izrazil prepričanje, da je veljavni zakon potreben mnogo večjih sprememb, kot so predložene. V razpravi je sodeloval tudi predsednik Lovske zveze Slovenije, ki je predlagana amandmaja poslanskih skupin Slovenske demokratske stranke, Nove Slovenije – krščanskih demokratov in Konkretno ocenil kot ustrezna. Direktor Zavoda za gozdove Slovenije pa je poudaril, da zavod podpira spremembo tega člena na način, da so lovišča s posebnim namenom Medved, Snežnik Kočevska Reka in Žitna gora združijo v enotno lovišče s posebnim namenom Kočevsko. Predlagal pa je tudi, da se v člen vključi še manjkajoče lovišče s posebnim namenom Brdo pri Kranju. V razpravi so nekateri člani odbora podprli amandmaja poslanskih skupin SDS, Nove Slovenije – krščanskih demokratov in Konkretno k 1. členu in za novi a člen, saj združitev lovišč pomeni racionalizacijo njihovega poslovanja. Nekateri člani odbora so menili, da predlagana zakonska rešitevpomeni korenite spremembe veljavnega zakona in da ne gre le za manjši popravek, zato bi morala biti predmet širše in poglobljene razprave, ne pa samo novela zakona obravnavana po skrajšanem postopku. Nekateri člani so odločno nasprotovali kakršnemukoli združevanju lovišč in izrazili prepričanje, da morajo lovišča s posebnim namenom ostati takšna, kot so. Menili so tudi, da je novela zakona dejansko podlaga za privatizacijo lovišč s posebnim namenom in za zagotavljanje parcialnih interesov neke ozke ciljne skupine ljudi. V ozadju predlagane spremembe naj bi bili izključno zasebni interesi in veliki pritiski za krčenje lovišč s posebnim namenom, predvsem Prodi-Razor, ki se izvaja že od uveljavitve zakona, še posebej pa so izraziti v zadnjem času. Poleg tega niti iz obrazložitve predloga zakona niti iz obrazložitve predlaganih amandmajev ni razviden cilj, ki je zasledovan s predlaganimi rešitvami. Tudi iz lanskoletne predstavitve delovanja Zavoda za gozdove Slovenije ni razbrati, da bi bila izločitev lovišč s posebnim namenom iz upravljanja zavoda v njihovem interesu oziroma da si želi znebiti svojih lovišč. Vsekakor gre za vprašanje, ki bi jih moral predlagatelj novele zakona podrobneje pojasniti. Odbor se je v razpravi opredelil tudi do vloženih amandmajev poslanskih skupin SDS, Nova Slovenija − krščanski demokrati in Konkretno in jih sprejel. Predlog Poslanske skupine Socialnih demokratov za amandma k 1. členu pa je zaradi sprejetja amandmaja koalicijskih poslanskih skupin postal brezpredmeten. Hvala lepa. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Jože Lenart bo predstavil stališče Poslanske skupine Lista Marjana Šarca. predsednik, spoštovane kolegice, kolegi. V LMŠ smo kmalu po prejetju zakona v Državnem zboru sklicali sestanek, kamor smo povabili tudi ministra dr. Jožeta Podgorška, da nam dodatno pojasni vsebino predlaganega zakona o divjadi in lovstvu ter okoliščine, ki so hkrati privedle do odločitve, da se novela zakona sprejema po skrajšanem postopku. K povečani stopnji previdnosti so nas predvsem vodile slabše izkušnje v preteklosti. Zlasti v LMŠ zastrižemo z ušesi, ko pride do vprašanja posegov v okolje in prostor ter z njim povezava na javni interes. V LMŠ smo do sedaj že dokazali, da se zelo dobro zavedamo, kako lahko malomarni ter nekritični posegi v naravni prostor povzročijo nepovratno škodo naravi in ljudem. Ne moremo se znebiti občutka razočaranja, da so malodane predrzni predlogi iz SDS kovnice, ki jim lahko rečemo nedemokratični v smislu manka minimalnega soglasja strokovno in ostalo zainteresirano javnostjo, klientelistični v smislu očitnega zastopanja enostranskih interesov ter zakonodajno-pravno nesprejemljivi z vidika koncentracije moči na izvršilno vejo oblasti. Tako ali drugače so našli pot na kmetijsko ministrstvo. Za nameček imajo tovrstni zakoni še mnogokrat dvomljivo oznako skrajšani ali nujni. Da imamo v LMŠ še kako prav, se je potrdilo z vloženimi dopolnitvami koalicije v drugi obravnavi delovnega telesa, ki so diametralno nasprotni interesom, kar so sprva hoteli in za katere si lahko domišljamo, da so tudi posledica konstruktivnih predlogov Poslanske skupine LMŠ. Ne upamo si niti pomisliti, da bi tudi tu deloval glasovalni stroj in bi danes imeli pred sabo prvotni predlog sprememb zakona, ki je brez ustreznih pojasnil predvideval črtanje poimenske navedbe lovišč s posebnimi nameni, iztrgal pristojnost zakonodajne veje oblasti in se niti ne potrudi urejati pravnega položaja upravljavcev lovišč s posebnim namenom. Tako pa imamo pred sabo nadgradnjo veljavne ureditve, kjer v LMŠ poleg tega, da ostaja pravna varovalka pred mešetarjenjem z javnim interesom vsakokratne vlade, predvsem pozdravljamo smiselno združevanje LPN na Kočevskem v eno lovišče s posebnim namenom. Osnovni model javne službe s področja divjadi in lovstva je dober v primerjavi z drugimi državami, ki so občutile nepredvidljivost lovne pravice, ki izhaja iz lastne zemlje. Prav tako ne smemo pozabiti številne znanstvene raziskave s področja divjadi, trajnostne rabe okolje in lovstva, ki se odvijajo v LPN in pripomorejo k ugledu naše države v svetu. Namesto kontroverznih posegov bi morali razmišljati, kako izboljšati obstoječi model delovanja LPN. Čeprav bi vladi in ministru lahko očitali škodljiv naklep, ki bi zagotovo dolgoročno škodoval gozdnemu habitatu, smo iz spornega predloga dobili predlog zakona, ki v določenem delu sledi predlogom strokovne javnosti.

smo poslanke in poslanci dobili na mizo po skrajšanem postopku. Na prvi pogled naj bi šlo samo za neko manjšo spremembo in bi bil postopek sprejemanja zakona, ki je bil izglasovan, morda tudi upravičen, a kaj, ko je ta zakonska sprememba mnogo več kot majhna oziroma neškodljiva. V uvodnem besedilu predlagatelji zapišejo, da je določba 68. člena Zakona o divjadi in lovstvu, ki taksativno našteva enajst konkretnih lovišč s posebnim namenom, v očitnem nasprotju z določbo tretjega odstavka 7. člena istega zakona. Zakon je po mnenju vladajočih treba spremeniti, da se odpravi omenjena pravnosistemska neskladnost med določbami 7. člena in določbami 68. člena že omenjenega zakona ter da se jasneje določijo pooblastila, ki jih ima vlada na področju lovišč s posebnim namenom. Veste, ta člen je že dolgo v tem zakonu in do sedaj ni nikogar motil. Sedaj pa se je zgodilo to, da je nekoga zmotil in da je pravzaprav bil samo to razlog, da se je zakon odprl in da so se pripravile potem druge spremembe, do katerih se bom opredelil v nadaljevanju. Cilj spremembe zakonske materije naj bi bil, da se omogoči nemoteno izvajanje nalog javne službe trajnostnega upravljanja divjadi v LPN, ki so zakonsko določeni. To bi po mnenju avtorjev zakona dosegli tako, da bi 68. člen enostavno črtali. o čem pravzaprav sploh govorimo? Vlada oziroma resorno ministrstvo bi s predlaganim črtanjem omenjenega člena ukinilo lovišča s posebnim namenom, in sicer Triglav Bled, Kozorog Kamnik, Pohorje, Fazan Beltinci, Kompas Peskovci, Prodi-Razor, Jelen, Medved, Snežnik Kočevska reka, Žitna gora in Ljubljanski vrh, ter jih na podlagi določb 7. člena preoblikovalo na novo, po svoje. Takšna rešitev seveda za nas Socialne demokrate vsekakor ni sprejemljiva in smo ji nasprotovali. Nasprotovali pa smo tudi amandmaju, ki je prišel iz koalicijskih vrst. Po podrobnem pregledu tega amandmaja lahko vidimo, da bi vladajoči nekatera lovišča s posebnim namenom ohranili, nekatera združili skupaj, kar je morda tudi smiselno, in bi ob tem hitrem premisleku lahko dejali, da rešitev, ki jo prinaša amandma, ni sporna, a temu žal ni tako. Kamen spotike ali v katerem grmu leži zajec je lovišče s posebnim namenom Prodi-Razor. Del Del tega lovišča želijo spojiti z loviščem s posebnim namenom Triglav Bled, del pa priključiti lovski družini Ljubinj, ki pa ni lovišče s posebnim namenom, temveč gre za prostovoljno, bom rekel amatersko, društvo. Čemu koalicija predlaga tako rešitev? Kdo ima interese pri lovišču s posebnim namenom Prodi-Razor? Veliko je bilo o tem napisanega v medijih in če gre temu verjeti, se bo zgodilo, da bo koča, ki sicer uradno prehaja v last države oziroma Triglavskega narodnega parka, se pa, glej ga zlomka, nahaja ravno na tistem delu, ki se bo pripojil lovski družini Ljubinj, v doglednem času prodana, kot se sliši iz krogov blizu vodstva Triglavskega narodnega parka. Da ne govorimo o bogatem delu revirja z gamsi in ostalimi prostoživečimi živalmi. Socialni demokrati smo na seji matičnega odbora predlagali amandma, ki bi ohranil vsa lovišča s posebnim namenom, ki trenutno obstajajo v Sloveniji, in hkrati odpravil pravnosistemsko neskladnost, če že obstaja med omenjenima členoma. Amandma ni bil sprejet, zato ga vlagamo ponovno, ker menimo, da je dikcija, kot je zapisana sedaj, škodljiva. Upravičen je tudi dvom, da rešitev, ki je trenutno zapisana, pelje oziroma predstavlja podlago za morebitno privatizacijo dela lovišča s posebnim namenom in zagotavlja parcialne interese neke ozke ciljne skupine ljudi. Z gotovostjo lahko trdimo, da cilji in rešitve, ki so v zakonu zapisani, niso resnični in pravi, saj niti iz obrazložitve predloga zakona niti iz obrazložitve predlaganih amandmajev ni razviden cilj, ki je zasledovan s predlaganimi rešitvami. V Poslanski skupin Socialnih demokratov menimo, da je zakonski predlog sporen in škodljiv. Ponovno predlagamo amandma, ki nastalo situacijo rešuje na način, da ohranja LPN in hkrati odpravlja nepravilnosti v zakonu. Že sedaj napovedujemo, da v primeru nesprejetja našega amandmaja Predlog zakona o spremembi Zakona o divjadi in lovstvu ne bo deležen naše podpore in mu bomo nasprotovali. Hkrati pa poudarjamo, da bomo, če bo zakon sprejet, budno spremljali, kaj se bo dogajalo z omenjeno kočo in kako hitro se bodo vzpostavili pogoji za njeno prodajo ter komu.

Hvala za besedo, spoštovani predsednik. Zakon je v bistvu podlaga za privatizacijo lovišč s posebnim pomenom. Tu sicer ne gre za privatizacijo v klasičnem smislu, da bi se LPN preprosto nekomu prodali, gre za to, da se te LPN, ki so taksativno našteti, izbriše iz zakona in prepusti vladi škarje in platno pri oblikovanju teh lovišč. To pa predvsem zato, ker se LPN, ki so vsi v upravljanju Zavoda za gozdove, že desetletja soočajo s pritiski sosednjih lovišč, ki so v upravljanju lovskih družin, ki se hočejo širiti na območje LPN in tam imeti biznis. LPN so bili leta 2004 preimenovani iz dotakratnih gojitvenih lovišč in že takrat se je ob tej spremembi gojitvena lovišča krčilo na račun lovišč sosednjih lovskih družin. LPN so zato manjši od takratnih, in to ne zanemarljivo, ampak skupaj kar za 8685 hektarjev. S predlogom zakona se ta trend samo še nadaljuje. Nelogičnosti pa je toliko, da je popolnoma jasno, da je namen zakona v resnici nekaj čisto drugega, kot se nam predstavlja. Na to v svojem mnenju opozarja tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. očita celo protiustavnost, ko pravi, da iz zakonodajnega gradiva ne izhaja, da gre za vsebine, ki so lahko predmet podzakonskega urejanja, in če gre za vsebine, katerih urejanje je na podlagi ustave pridržano zakonodajalcu, bi predlagana rešitev pomenila, da izvršilna veja prevzema pristojnosti zakonodajne veje oblasti. Torej za vladno fasado obrazložitve zakona, ki je popolnoma zgrešena, se skrivajo zasebni interesi. Pritiski na krčenje LPN se izvajajo že dolgo in še posebej so se intenzivirali pod to vlado. Še posebej pa so veliki pritiski ravno na lovišče Prodi-Razor. Zdaj pa pridemo na amandma koalicije, ki je bil sprejet na odboru in s tem amandmajem se je pokazalo, da namen zakona v resnici sploh ni usklajevanje členov, niti ni namen, da bi se privatizirali LPN, zakon je ciljno usmerjen prav v Prodi-Razor in je lobistično maslo tistih, ki bodo s tem profitirali. Vse ostalo v zakonu ostaja isto. Tri lovišča na Kočevskem se celo združujejo, kar je bil tudi predlog Zavoda za gozdove, in dopisuje se LPN Brdo pri Kranju, ker v praksi tako in tako že imamo. Edina prava sprememba pa bo LPN Prodi-Razor, ki se bo razkosal očitno v korist lovske družine Ljubinj. In spet bode v oči, da je popolnoma neobrazloženo, zakaj ga je treba razdeliti, medtem ko vsi ostali LPN ostajajo takšni, kot so, razen treh kočevskih, ki se celo združujejo. Kolikor nam je znano, se v ozadju že rišejo nove meje LPN, predlog za krčenje Prodi-Razorja je že dolgo na Zavodu za gozdove, problem pa je, da vse skupaj ne gre tako hitro. Očitno je ta problem strokovna integriteta zaposlenih na Zavodu za gozdove Slovenija. Ampak z veliko volje in malo časa ali pa z malo časa in veliko volje se bo tudi to premaknilo in sprememba tega zakona, dimna zavesa, s katero se domnevno samo usklajujeta dva člena, bi to omogočila. Z amandmajem koalicije, ki je bil sprejet na odboru, se je ta dimna zaveza razblinila in zdaj je popolnoma jasno viden namen tega zakona. Na koncu gre preprosto za to, da se na novo narišejo meje LPN Prodi-Razor, stran od oči javnosti in po željah nekaterih interesov iz ozadja. Govori se, in te govorice ne prihajajo samo iz enega vira, da je eden glavnih protagonistov v celi zgodbi vodja Poslanske skupine SDS Danijel Krivec, ki lobira prav za spremembe prej omenjenega lovišča Prodi-Razor, ki bi šle najbolj v korist lovski družini Lubin, pri čemer celotna lovska družina niti ne ve, kaj v sodelovanju z vladajočo politiko snujejo nekateri njeni člani. Kar 5-krat je GZS že zavrnil predlagane spremembe. S tem zakonom se bo povozila vsa strokovnost vodenja LPN in integriteta ZGS in se jih bo prisililo, da se meje LPN Prodi-Razor narišejo na novo. Seveda niso pod enakimi pritiski vsa območja, niti ne gre za to, da bi celotni LPN Prodi-Razor priključili lovišču Lubin. Pritisk je predvsem na območja, ki so najbolj zanimiva z vidika služenja od turizma in na tista, kjer se na najbolj idiličnih mestih nahajajo lovske koče v lasti države. Če se bo preneslo upravljanje celotnega lovišča, se bo verjetno preneslo tudi upravljanje lovskih koč, ki bodo postale privatne rezidence glavnih protagonistov v ozadju tega zakona, pravnoformalno pa še vedno v državni lasti. Zakon je izredno nevaren in škodljiv, ukrojen je tako, da je po volji tistim, ki so zakonske spremembe v ozadju zlobirali prek članov največje vladne stranke, zato temu zakonu odločno nasprotujemo. Hvala lepa. Andrej Černigoj bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. **ANDREJ Spoštovani gospod predsednik, hvala za besedo. Spoštovani državni sekretar, spoštovani kolegice in kolegi! Stanje na področju kmetijstva je zaradi velikih škod, ki jih povzročajo zveri in divjadi, zelo resno. Od leta 2008 se je populacija zveri potrojila, število živinorejskih kmetij pa znižalo za 21 %, število drobnice pa se je zmanjšalo za 28 %. To vodi v izgubo kulturne kmetijske krajine in negativne socialne ter demografske trende slovenskega podeželja. Potrebno je učinkovito in aktivno upravljanje s populacijo divjadi in velikih zveri, kmetom pa je treba za škodo izplačevati primerno odškodnino. Stalež velikih zveri in navadnega jelena je treba vrniti na stanje izpred 30 let, saj bomo le tako lahko zagotovili poseljeno in obdelano podeželje. Za to pa potrebujemo tudi dobro organizirana, učinkovita in odzivna lovišča s posebnim namenom. S prvotno rešitvijo, črtanjem 68. člena Zakona o divjadi in lovstvu, bi odpravili pravnosistemske neskladnosti med določbami 7. člena in 68. člena člena in 68. člena ZDLov-1. Prav tako bi jasneje določili pooblastila, ki jih ima vlada na področju lovišč s posebnim namenom. S tem bi zagotovili tudi nemoteno izvajanje nalog javne službe, trajnostnega upravljanja divjadi v loviščih s posebnim namenom, ki so določene v ZDLov-1. Tako bi bilo omogočeno izvajanje podzakonskih predpisov vlade. Na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe je bil na matičnem delovnem telesu sprejet amandma koalicije k 1. členu predloga zakona, s katerim se ohranjajo poimensko našteta lovišča s posebnim namenom in hkrati tudi pristojnost zakonodajalca pri ustanavljanju lovišč s posebnim namenom. Prav tako se z amandmajem ureja dodatno lovišče s posebnim namenom Brdo pri Kranju, ki je bilo ustanovljeno z uredbo o ustanovitvi lovišča s posebnim namenom Brdo pri Kranju.

delovanje in izboljšalo učinkovitost delovanja teh loviš s posebnim namenom. Poslanci Nove Slovenije – krščanski demokrati bomo Zakon o spremembi Zakona o divjadi in lovstvu soglasno podprli. Hvala za pozornost. Vojko Starović bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. Hvala za besedo, predsednik. Spoštovani kolegice in kolegi! Vlada nas je želela prepričati, da novela prinaša benigno spremembo, ki zgolj odpravlja sedanja zakonska neskladja, vezana na lovišča s posebnim namenom. Zakon danes v 68. členu določa, katera lovišča imajo status lovišč s posebnim namenom. V okviru teh lovišč se opravljajo posebne naloge s področja ohranjanja in usmerjanja razvoja populacij divjadi in njenega življenjskega okolja. Predlagatelj je želel 68. člen preprosto črtati, kar pomeni, da lahko vlada sama presoja in odloča o ustanovitvi posebnih lovišč. Takšna rešitev je povsem v nasprotju z namenom zakona, saj izvršilni veji oblasti daje več pravic, kot ji pripada. Slednja ima danes zgolj pooblastila za izvrševanje odločitev zakonodajalca in ne za odločanje namesto njega. V SAB smo takšnemu predlogu nasprotovali. Ustava namreč jasno določa, da se pogoji za izkoriščanje naravnih bogastev, skrb za zdravo življenjsko okolje, varovanje ogroženih vrst določajo samo in izključno z zakonom in ne z akti, ki jih sprejema vlada. Pod črto povedano, prenos pooblastil, ki jih ima danes državni zbor kot zakonodajno telo na vlado, bi nasprotoval naši ustavi, ki jasno določa, katere dobrine in sfere našega življenja so tako pomembne, da odločanje o njih ne prepušča vladi. Koalicija je naknadno k predlogu, ki ima le en vsebinski člen, vložila amandmaje, s katerimi je eliminirala vladni poskus prenosa pooblastil iz zakonodajne na izvršilno vejo oblasti. Ob tem se nam je postavilo povsem legitimno vprašanje, zakaj potem vlada sploh vztraja pri tem zakonu. Vladni namen so razkrili koalicijski amandmaji, in sicer delitev lovišča Prodi-Razor tako, da postane del lovišča s posebnim namenom Triglav in pa lovišča Ljubinj. Del zemljišča bi se priključil sosednjemu lovišču Triglav Bled, s katerim upravlja javni zavod Triglavski narodni park, preostali del sedanjega lovišča Prodi-Razor pa bi se priključil lovišču Ljubinj, ki ga upravlja lovska družina Ljubinj. Videti je, da se vladi proti koncu mandata zelo mudi s sprejemanjem zakonov, ki so nekomu pisani na kožo, nekomu v korist. Zato tudi stalno predlagajo skrajšane postopke, tako je tudi v tem primeru. Za takšno spremembo pa si je najbolj prizadevalo lovsko društvo Ljubinj. Med člani tega lovskega društva najdemo tudi našega kolega poslanca. A Zavod za gozdove in stroka vztrajata pri tem, da zemljišče lovišča Prodi-Razor ostane združeno. Status lovišč s posebnim namenom nas zavezuje k temu, da se na točno določenem območju z naravo gospodari z največjo možno skrbnostjo. Tudi uredba o ustanovitvi teh lovišč med njihovimi posebnimi nalogami na prvem mestu navaja ohranjanje celovitosti in pestrosti lovišč ter biotske raznovrstnosti. Predlagana sprememba pa se mimo vseh strokovnih kriterijev oddaljuje od osnovnega namena posebnih lovišč, zato bo Poslanska skupina SAB tej spremembi nasprotovala. Hvala za pozornost. Jani Ivanuša bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav še enkrat vsem skupaj! Pred sabo imamo Predlog zakona o spremembi Zakona o divjadi in lovstvu, in to po skrajšanem postopku. Za razumevanje obravnavanega zakona je treba malce poznati tudi situacijo na terenu, v tem primeru v gozdu. Po podatkih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije škoda po divjadi stalno narašča, ker odstrel enostavno ne sledi reprodukciji. Število večinoma parkljaste divjadi se nenehno povečuje. Največ škode na kmetijskih površinah naredijo divji prašiči, od 70 do 75 % vse škode, preostalo pa jelenjad in srnjad. Povečanje gre predvsem na račun pomanjkanja hrane v naravi. Problematika se vleče že leta in leta predvsem zaradi neustreznih zakonov in vtikanja nevladnih organizacij v delo tako lovskih družin kot v delo ministrstva. Trenutno veljavni zakon je vsekakor potreben mnogo večjih sprememb, kot so predložene v obravnavanem predlogu zakona. Ne smemo Ne smemo pozabiti, da je poseben namen lovišč v večini primerov vprašljiv, saj so to lovišča, ki so ostanek preteklega sistema. Kljub dejstvu, da je smiselnost zakona odvisna od tega, na kateri strani je oseba, ki ga ocenjuje, se nam zdi smiselno, da zakon podpremo. Sami lovci menijo, da ima tako pozitivne kot negativne strani, a da bo glavni cilj spremembe le omogočil nemoteno izvajanje nalog javne službe trajnostnega upravljanja divjadi v loviščih s posebnim namenom. Sprašujejo pa se, ali se bo tako imenovano elitno lovstvo, ki se je zdaj izvajalo v ozadju, na ta način vršilo izven teh lovišč s posebnim namenom. Mogoče predlog odpira kar nekaj novih vprašanj, a hkrati rešuje tudi kar nekaj zagat, s katerimi se dnevno srečujejo lovske družine in lastniki gozdov. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Leon Merjasec bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. hvala za besedo. Pozdravljeni, državni sekretar, poslanke in poslanci! Vlada Republike Slovenije na predlog ministra predlaga Državnemu zboru sprejetje sprememb Zakona o divjadi in lovstvu po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne spremembe v zakonu. Gre za spremembe v 68. členu Zakona o divjadi in lovstvu, kjer je zdaj določeno, da so lovišča s posebnim namenom v Republiki Sloveniji Triglav Bled, Kozorog Kamnik, Pohorje, Fazan Beltinci in Kompas Peskovci, Prodi- Razor, Jelen, Medved, Snežnik Kočevska Reka, Žitna gora in Ljubljanski vrh. Ta člen pa je v nasprotju s pravnosistemskim načinom ustanavljanja lovišč s posebnim namenom ali vsaj nedosleden glede na navedeni sistem. pravnosistemske neskladnosti med določbama 7. in 68. člena Zakona o divjadi in lovstvu ter jasnejše določitve pooblastil, ki jih ima Vlada na področju lovišč s posebnim namenom, ter s tem nemoteno izvajanje nalog javne službe trajnostnega upravljanja divjadi v lovišču s posebnim namenom, ki so določena v Zakonu o divjadi in lovstvu, je podana sprememba zakona. predlaganimi spremembami Zakona o divjadi in lovstvu smo v koalicijskih strankah na odboru predlagali amandma. S tem amandmajem se predlaga črtanje lovišč s posebnim namenom Prodi-Razor, Medved, Snežnik Kočevska Reka in Žitna gora, kot so določena v 68. členu zakona. Lovišče s posebnim namenom Prodi-Razor bo postalo del lovišča s posebnim namenom Triglav Bled in lovišča Ljubinj. Lovišča s posebnim namenom Medved, Snežnik Kočevska Reka in Žitna gora pa se združijo v enotno lovišče s posebnim namenom Kočevsko, saj se ta lovišča teritorialno držijo skupaj in imajo že sedaj istega vodjo ter sedež. Z združitvijo teh lovišč v enega se bo racionaliziralo delovanje in izboljšala učinkovitost delovanja lovišča. Poleg navedenih sprememb se v Zakonu o divjadi in lovstvu dodaja novo lovišče s posebnim namenom Brdo pri Kranju. Ker te spremembe Zakona o divjadi in lovstvu ne prinašajo dodatnih finančnih posledic za državni proračun in druga javnofinančna sredstva, bomo v Slovenski demokratski stranki zakon Hvala lepa. Končali smo predstavitev stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih, ki jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 14. marca 2022. Amandma Poslanske skupine SD k 1. členu je vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja k 1.a členu, zato bomo o vseh amandmajih k tema členoma razpravljali skupaj. V razpravo torej dajem 1. in 1.a člen ter dva amandmaja Poslanske skupine SD

bom pa prišel v bistvu tudi k temu zakonu, ki je v resnici neke vrste dimna zavesa. Najprej z neko privatizacijo teh lovišč s posebnim namenom, v resnici pa gre na koncu koncev samo za to, da se lovišče s posebnim namenom Prodi-Razor razkosa, razdeli

Tudi na odboru, ko smo se pogovarjali, je zelo hitro postalo jasno, po eni strani res govorimo o privatizaciji teh lovišč s posebnim namenom, po drugi strani pa ta dimna zavesa za Prodi-Razor, kjer so očitno res veliki interesi, ne samo politični interesi, ampak tudi ostali od vseh teh velikih igralcev na trgu oziroma tudi v Sloveniji.

ohranilo kot ločeno lovišče s posebnim namenom v mejah, kot jih trenutno obsega, se pravi, da ostane v mejah, kot je bilo do sedaj, ne pa, da bo res prišlo do dodatnega razkosanja tega lovišča s posebnim namenom

zelo veliki pritiski na Zavod za gozdove Slovenije, ki je dejansko ta predlog glede lovišča s posebnim namenom Prodi- Razor Razor vedno, ko so dobili zahtevo, da uredijo stvari, zavrnil ta predlog. Tako da je tu že v osnovi problem, ki bi se ga morali v resnici tudi lotiti na področju stroke. Če stroka reče, da je proti, potem bi bilo treba to upoštevati, njihova mnenja potem prenesti v zakon oziroma jih pri zakonu dejansko zmeraj upoštevati.

zelo velike nepopravljive škode v smislu tega, da se bo uničevala biodiverziteta in tudi habitat, ker vemo, da je po moje ta lovski turizem trenutno v Sloveniji, v Sloveniji, žal, priljubljen. Tako se bo to tudi izrabljalo v smeri tega lovskega turizma, o katerem bi se tudi morali dejansko pogovoriti, saj je to dejansko res streljanje živali na terenu, za trofeje.Na to sem tudi včeraj opozoril na seji oziroma pri mojem ustnem poslanskem vprašanju, da se, ko govorimo o zvereh pa o živalih, si v bistvu živali ne zaslužijo, da jih imenujemo zveri, si pa žal človek dostikrat.

o združitvi lovišč s posebnim namenom Medved, Snežnik Kočevska reka, Žitna gora, ki bi bila potem združena v enotno lovišče s posebnim namenom Kočevsko.

Prosim, če ga podprete, ker mislim, da je prav, da tudi zatremo v kali raznorazne politične in tudi gospodarske interese, ki jih želijo določeni lobisti oziroma tudi lobistična združenja skozi ta zakona sprovesti oziroma tudi prenesti v zakon. Če že ne kaj drugega, bomo dejansko naredili veliko dobrega za naravo in za ohranjanje naše narave oziroma biodiverzitete. Kot

Hvala lepa za besedo. Socialni demokrati smo vložili amandma, ki vrača te spremembe, ki so bile opredeljene z amandmajem koalicije, na staro. Lahko se strinjam tudi s kolegom iz Levice, da je morda smiselno, da bi tri lovišča z območja Kočevske − Snežnik Kočevska reka, Žitna gora in Medved združili v eno. Lahko se

in nevarne, da pravzaprav je najbolje, da v tem trenutku ostane tako, kot je. Z našim amandmajem k 68. členu oziroma 1. člen govori o tem, da se to ohranja, seveda pa smo opredelili zraven tudi še lovišče Brdo pri Kranju, ki že

Nekdo je v svoji razpravi rekel, da lovišča s posebnim namenom so ostanek preteklega sistema. Res. A je to slabo?

nahajali na določenem teritoriju, ki so bogata s prostoživečo divjadjo. Enostavno se je to tudi že pokazalo z Zakonom o orožju, ker so se uvedli moderatorji zvoka ali dušilci po domače in tako naprej. Ker to imajo sosedje v Avstriji, to imajo nekje drugje in je pravzaprav moderno. No na koncu smo ugotovili, da vsi lovci, ki so lovci s srcem, pa teh je največ, še nimajo teh moderatorjev. Če se vrnem nazaj na amandma.

razpravljal o tem, ali je to res ali ni res, ampak dejstvo pa je, kar sem povedal tudi v sami razpravi oziroma v predstavitvi stališč Socialnih demokratov, da se na delu, ki se pripoji lovski družini Ljubinj, nahaja tudi neka lovska koča. neka lovska koča. Minister nas je potolažil in je rekel, da se vse nepremičnine, ki so v lasti LPN, prenesejo na državo. To pomeni, da se prenese na Triglavski narodni park. A glej ga vraga, nekje sem zasledil, da Triglavski narodni park nekako pravi, da tiste nepremičnine, ki pa so nerentabilne, pa bodo šle v prodajo. Zdaj mene res zanima, ali bo tudi ta koča nerentabilna in ali bo šla v prodajo. Saj to se bo kmalu videlo. In kot sem rekel, takrat bomo glasni. Poskus črtanja 68. člena, ki so ga najprej poskušali dati v zakon oziroma najprej novelirati zakon, seveda lahko razumemo na več načinov. Eden je, da gre

Ravno ta del, strokovnjaki pravijo, jaz tega ne vem, ampak ravno ta del, ki se pripaja lovski družini, naj bi bil menda, tako rečejo, gamsja meka.

režimsko organizacijo ali pa neko ustanovo, ki se je ukvarjala z lovom profesionalno, torej lovišča s posebnim namenom, za časa rajnke države, bomo imeli danes − kaj? Grofovska področja, ki bodo dostopna samo določenim. In tukaj gre za nek poskus razgradnje državnih lovišč. Jaz živim sredi enega takega lovišča in vam povem, da funkcionirajo stvari odlično. Lahko povem zadnji primer s tega tedna oziroma preko vikenda, ko je ravno po mojem dvorišču noč in dan hodila neka lisica, ki je bila očitno bolna, garjava, v zelo kratkem času so lovci tega lovišča s posebnim namenom odreagirali, lisico živo ujeli, jo odpeljali na veterino in delali tako, kot je potrebno. To funkcionira. Zakaj bi spreminjali tisto, kar je dobro? Če spreminjamo tisto, kar je dobro, potem so neki drugi nameni zadaj. Dejansko tudi sam postajam na nek način paranoičen in razmišljam, kje za vraga tiči neka finta, da se bo to spremenilo. Pa ni to edini poskus. Govori se tudi, da naj bi se pripravljali podzakonski akti o novih mejah lovske družine Krvavec.

del lovišč s posebnim namenom, kjer je, bom rekel, dobro upravljano, kjer so ti habitati dobri, odlični, da bi se preneslo na lovske družine. Jaz verjamem, da večina lovcev, in tukaj nočem narediti nobenemu krivico, to dela s srcem, tako tisti, ki so profesionalni, kot tudi tisti lovci, ki so v društvih kot prostovoljci, da jim ni v prvi fazi uplen divjadi.

in pomagajo in igrajo ključno vlogo. Na koga bomo pa sedaj to prenesli? Že sedaj je možno, bom rekel, tudi kaj »pojagat« v teh loviščih, seveda v skladu s predpisi in tako naprej. Če pogledamo za Snežnik Kočevska Reka, tudi tam je možen upravljalec lovska družina Draga - Trava. Imamo tudi lovske družine, ki so ustanovljene na papirju, pa sploh nimajo lovišča. Ali bomo tudi njim dali? To so ti problemi, s katerimi pravzaprav se jaz ne strinjam in jim nasprotujem. Kot sem že rekel, morda edina smiselna stvar je združitev trehlovišč nad Kočevskem pod imenom Kočevsko. Tukaj seveda nimamo nobenih težav in tudi amandma Levice to naslavlja. Vse ostalo pa, za božjo voljo, pustimo tako, kot je. Saj sami veste, da nikoli se ne menja konja, ki zmaguje. V tem primeru so lovišča s posebnim namenom tista, ki odlično skrbijo. Pustimo finance, nekje so morda težave, pa vendarle moramo gledati neko višjo dobrobit, da so naravni habitati zavarovani, da je kontinuiteta preskrbe in upravljanja z živalmi na mestu, tako kot mora biti, da enkrat za vselej lahko tudi rečemo, da pa vse v prejšnjem sistemu pa ni bilo slabo. Če mislite, da je bilo, potem ne vem, potem je najbolje, da se ukinemo, ker smo vsi iz prejšnjega sistema, vsaj moji letniki. Pa se ukinimo, ker smo vsi slabi. To je kontinuiteta, potem tako razmišljamo naprej. Še enkrat, da ne bom predolgo vlekel. Gre za to, da je naš amandma ustrezen, da pravzaprav samo ohranja situacijo, kakršna je bila pred poskusom spremembe novele Zakona o divjadi in lovstvu, in da prosim vse za podporo temu amandmaju.

pogovarjati. Danes, ko nasprotuje temu tudi stroka, Zavod za gozdove, pa politika rine v neko zgodbo, ki pravzaprav nima nobenega smisla. Meni je žal, da moram tako razpravljati, pa vendarle se mi zdi, da tukaj res ni vse čisto.

v teh mejah, ki jih konkretno zdaj obsega. S tem bi preprečili, da bi del lovišča prešel v upravljanje javnega zavoda in pod upravljanje zasebne lovske družine, vključno z vsemi nepremičninami, s katerimi trenutno upravlja javni zavod. Kot je prej kolega omenil, ja, nerentabilne premičnine se pa lahko prodajajo. Dobro vemo, kako se je v teh letih različne tovarne, firme, letališča, banke naredilo za nerentabilne in jih potem tako rekoč za bagatelo prodalo. S tem so si nekateri zagotovili nesluteno bogastvo in moč na račun drugih. Nekatere stvari so skupnostne in res ni treba vsega uničiti. Ob vsej privatizaciji, ko nam ni ostalo nič več, nam je ostala samo še narava. In zdaj je na vrsti očitno narava, voda, vodni viri in lovišča, gozdovi in tako naprej. To je zelo zelo nevaren trend. Zavod za gozdove je do zdaj že večkrat zavrnil krčenje meje lovišča Prodi-Razor. Po naših informacijah najmanj petkrat. Lobisti Lobisti pri Zavodu za gozdove niso bili uspešni, zdaj imajo pa na oblasti zelo čuječno stranko, ki lobiste zelo rada sprejema. Kar dve sta, bom rekla. In preko te vladajoče politike bodo dosegli spremembe zakona, ki ga trenutno obravnavamo. Zakon zavodu z zakonom izrecno nalaga, da mimo vseh strokovnih utemeljitev razkosa lovišče s posebnim namenom Prodi-Razor in ta del lovišča prepusti v upravljanje zasebnemu upravljavcu. Mi s tem predlogom amandmaja onemogočamo takšno zlorabo politične moči in zato naslavljamo ta parlament, da vendarle ohrani toliko razuma, dostojnosti in državotvornosti, da vsaj zadržimo tisto, kar se spodobi. Hvala.

lovišče s posebnim namenom. Velikokrat je bila omenjena lovska koča, ki je po lovskih

To je ena stvar. Druga stvar, ko se mogoče s kolegom tudi ne morem strinjati, da se gremo grofovsko lovstvo. Kot veste, sem lovec, pa nisem nobeden grof, sem pa gospodar lovske družine, v kateri smo tudi dobili del lovišča s posebnim namenom in s tem gospodarimo odlično. Lovni turizem. Ja, lovni turizem se izvaja, največ

finančni dobiček prav iz lovnega turizma. Ampak to niso lovci iz Slovenije, to so lovci iz tujine. Kar se pa tiče uničevanja biodiverzitete in habitatov, se tudi ne morem strinjati. Toliko lovskih družin imamo v Sloveniji, da bi potem že vse naše okolje uničili. S tem se ne morem strinjati, ker dajete lovce lovskih družin v en tak zaničevalen položaj. Divji petelini. Divji petelini v Sloveniji niso lov na divjad, zato tudi kdorkoli bo opravljal s tem loviščem, ne bo mogel loviti divjega petelina. Kot

Hvala. Želim, da se jasno ve, da nikakor ni nihče želel dajati lovcev v nekakšen, kot pravite, zaničevalen položaj. Mi jih zelo spoštujemo. Večina lovcev sploh ne ve, kaj jim kuha SDS v tem trenutku in vaš vodja poslanske skupine, kakšni osebni interesi so tukaj zadaj, kakšni lobistični interesi. Naj se jasno ve, da je lovstvo spoštovano društvo, ki ga poznamo v Sloveniji, ima dolgo tradicijo in opravlja zelo koristne naloge. To, kar pa zdaj počnete s tem zakonom, je pa privatizacija. In ko pravite, da tista lovska koča je navaden bivak. Zelo dobro vemo, kako bivak, ko pride v prave roke, postane lahko razkošna vila, sploh če je na zanimivi in atraktivni lokaciji. Ravno tako dobro vemo, da za podporo tej vaši vladi, ki se s korupcijo kar rada ukvarja, se lahko legalizira tudi črna gradnja na atraktivni lokaciji, ki je bila prej lopa, recimo ob morju. Tako da, lepo vas prosim, ne zavajajte ljudi, res smo

sedaj, se ustvarja občutek, da želi nekdo uvesti grofovsko lovstvo. Z vsem spoštovanjem do lovcev in do vseh, kot sem povedal že na začetku. Kar se bivaka tiče ali pa lovske koče, ja, se strinjam, ampak, veste, v Triglavskem narodnem parku ni dovoljeno graditi. Vse obstoječe objekte, ki pa so, se pa lahko adaptira. In se jih tudi bo, ko bo prišlo to v privatne roke. Kar se pa divjega petelina tiče, ja, ne gre za lov, se strinjam, ampak gre za to, če bodo presekali to področje divjega petelina na pol, bo še bolj moteno njegovo naravno okolje, še več bo lovcev tam, še več bo vsega.

Hvala za besedo. Jaz bi samo pojasnil, ker sem mogoče v uvodni predstavitvi to preskočil. Poglejte, območje s kočami in stanovi, ki so trenutno v Prodi- Razoru. V celoti vsi objekti gredo tudi v upravljanje Triglavskega narodnega parka. Prodi-Razor je že Prodi-Razor je že itak zelo majhno lovišče s posebnim namenom. 80 % ga združujemo z loviščem Triglav Bled, ki je v

Spoštovani predsednik, najlepša hvala za besedo. Se bom kar navezal na to lovsko družino Ljubinj, ker preverjamo informacije. Dejansko so prišle informacije, ki so delno potrjene, da naj ne bi bil to ta del, za katerega lovska družina Ljubinj razlaga oziroma trdi, da ji pripada oziroma da bi ji bil sploh kdaj

ko je govoril o habitatih in biodiverziteti. Mislim, da je to ena najpomembnejših stvari trenutno, ko gre za poseg v naravo oziroma ko gre za spreminjanje nekih naravnih meja, v tem primeru lovišč s posebnim namenom,

lovit k nam oziroma po trofeje, ki jih plačajo, ali kakorkoli že, je vsaj z mojega stališča nedopustno.

lepa. Želi še kdo besedo? Ne. Zaključujem razpravo. O amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali jutri v okviru glasovanj. S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Hvala, predsedujoči, ponovno za besedo. Ponoven pozdrav še pri tej točki. Imamo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o morskem ribištvu. Orade nam že nekaj let v slovenskih školjčiščih povzročajo škodo, jedo predvsem školjke klapavice, ki so glavna vrst školjk, ki se gojijo v treh gojitvenih območjih v slovenskem morju. To so Debeli rtič, Strunjan in Sečovlje. Orade se pogosto oziroma večino časa predvsem od aprila do oktobra zadržujejo kar v območju školjčišč in okrog njih, saj jim le-ta poleg obilja hrane nudijo tudi zavetje in varnost pred večjimi plenilci pa tudi ribiči, ki v tem območju, pasu 150 metrov, ne smejo loviti.

Ocena škode na školjkah, ki so jo evidentirali školjkarji, se giba med deset in več sto tisoč evrov letno. Seveda smo razmišljali tudi o drugih načinih reševanja tega problema, od uporabe dodatnih mrežic okoli posajenih školjk, kar pa se je izkazalo za neugodno, kajti mrežica se je prerasla. Zvočni odganjalci so še v preizkusu, vendar motijo tudi druge morske organizme. Razmišljali smo tudi o subvencioniranju zavarovalnih premij, nadomestila ali povračilo škod ali pa zavarovanja subvencij in nadomestila, vendar so vse te rešitve v bistvu manj primerne. Zato smo pripravili novelo tega zakona, ki v bistvu rešuje to problematiko v samem jedru, se pravi omogočamo sam izlov orad v tem 150-metrskem pasu okoli školjčišča, seveda pod posebnimi pogoji in tudi posebnimi predhodnimi dovoljenji. Tako predlagamo spremembe in dopolnitev zakona v 17. členu, kjer predvidevamo posebno dovoljenje za gospodarski ribolov. Spremeni se tudi 19. člen, ki prepoveduje gospodarski ribolov v pasu 150 metrov okoli objektov akvakulture, spremeni se 32. člen, ki določa pogoje za ribolov v ribolovnih rezervatih in pa 51. člen, ki določa prekrškovne določbe. Predlagano je, da se spremembe in dopolnitve Zakona o morskem ribištvu sprejmejo po hitrem postopku, da bi bile v Državnem zboru sprejete v prvi četrtini tega leta in se potem že v letošnjem letu omogoči izlov orad in pri tem prepreči tudi škoda na samih školjčiščih. Hvala lepa.

Hvala za besedo, predsedujoči. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je novelo zakona o agrarni skupnosti obravnaval na 35. seji 23. 2. 2022. Odboru je bilo posredovano mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je podala konkretno pripombo k 3. členu predloga zakona. Odbor se je seznanil tudi z mnenjem Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki predlog zakona podpira, prav tako ga podpira Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. O predlaganih zakonskih rešitvah ni bilo razprave. Na podlagi pripomb Zakonodajno-pravne službe so poslanske skupine SDS, Nova Nova Slovenija − krščanski demokrati in Konkretno pripravile amandmaja k 3. in 7. členu predloga zakona, ki ju je odbor sprejet. Sprejeta amandmaja sta vključena tudi v dopolnjeni predlog zakona. Hvala lepa. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Gregor Židan bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. **GREGOR

Spremembe in dopolnitve Zakona o morskem ribištvu so na poslanske klopi prinesli predstavniki Vlade z namenom, da se škoda, ki se trenutno dogaja našim školjkarjem, ne bi več dogajala. Lahko bi dejali, da gre za interventni zakon. Predlagani cilji in rešitve so zelo podobni naravi različnih interventnih zakonov, ki obvarujejo ali povrnejo škode, ki so nastale zaradi različnih dejavnikov ali razlogov. Po besedah predlagateljev je ugotovljeno, da se škoda na školjkah, ki jo povzročajo večinoma orade, ki jejo školjke klapavice, pojavlja že vsako leto. Naši školjkarji pa nimajo možnosti, da to preprečijo ali vsaj omilijo. Trenutno stanje jih spravlja v neenakopraven položaj s školjkarji iz sosednjih držav, kjer je izlov orad možen tudi znotraj 150-metrskega pasu okrog objektov marikulture. ZMR- 2 pa tak ribolov v slovenskih vodah izrecno prepoveduje. S predlaganimi spremembami ter dopolnitvami se želi omogočiti izlov orad ter drugih rib, ki se prehranjujejo s školjkami, na podlagi posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov znotraj ribolovnih rezervatov v Strunjanu in Portorožu ter tudi znotraj 150-metrskega pasu območij objektov marikulture zaradi zmanjšanja škod, ki jih na školjkah povzročajo orade. Spremembe ter dopolnitve bi omogočile reguliran ribolov na podlagi posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov, s katerim bi se omenjene škode zmanjšale, zagotovili pa bi tudi ohranitev in razvoj marikulture v slovenskem morju. Predlagatelji zapišejo, da orade ne sodijo med ogrožene vrste, le najmanjša tržna mera 20 centimetrov je določena, kar pa je edini pogoj, ki ga bo treba upoštevati pri pogojih izlova ob izdaji posebnega dovoljenja. V Poslanski skupini Socialnih demokratov pozdravljamo rešitve, ki jih je pripravilo pristojno ministrstvo. Vsekakor je treba našim školjkarjem pomagati in omogoči, da svojo dejavnost nemoteno in brez ovir opravijo še naprej. Nikakor v luči reševanje nastale situacije ne smemo pozabiti na morski živelj in morski ekosistem, ki je znan po tem, da je izredno ranljiv. Paziti moramo, da se trenutno stanje ne poruši oziroma poslabša. Hvala lepa. Hvala lepa. Tadeja Šuštar Zalar bo predstavila stališče Poslanske skupine Nova Slovenije – krščanski demokrati. **TADEJA Hvala za besedo. Slovenija je morska država. Čisto morje, ohranjanje habitatov in ohranjanje tradicije ter kulture ribištva v Sloveniji je naša zaveza. V zadnjih desetletjih se je premalo poudarjal pomen ohranjanja slovenskih ribičev. Ohranilo se je le nekaj najbolj predanih ribiških družin, ki predstavljajo ribištvo v Sloveniji. Poleg ribičev imamo tudi školjkarje, ki večajo raznolikost panoge in gospodarski pomen sobivanja z morjem. Pridelovalci školjk v Sloveniji se že nekaj časa ukvarjajo s problematiko napadov orad na školjke, kar jim povzroča gospodarsko škodo. To pričajo tudi številke, saj se je vzreja morskih rib in mehkužcev v primerjavi z letom 2019 v letu 2020 zmanjšala za kar 45 odstotkov. Poročila o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva za leto 2020 vidijo razloge za ta pojav tudi v prostoživečih oradah, ki slovenskim vzrediteljem školjk povzročajo določeno škodo. Ribiči so se za pomoč obrnili tudi na Poslansko skupino Nove Slovenije, ki je ministru za kmetijstvo dr. Jožetu Podgoršku postavila pisno poslansko vprašanje glede problematike z oradami in morebitnih rešitev. Ministrstvo se je odzvalo in pripravilo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o morskem ribištvu, ki problematiko rešuje. S predlogom zakona se omogoča izlov orad v območjih školjčišč, kjer orade in druge ribe, ki se prehranjujejo s školjkami, povzročajo ekonomsko škodo. Jedo predvsem školjke klapavice, ki so glavna vrsta školjk in se gojijo na teh gojitvenih območjih v slovenskem morju na Debelem rtiču, Strunjanu in Sečovljah. V primeru rezervatov, kjer je ribolov prepovedan, veljavni zakon že omogoča izjemo, in sicer ribolov na podlagi posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov in izlov zimskih jat cipljev. Enaka izjema je s predlagano spremembo zakona predvidena tudi v primeru izlova orad in drugih vrst rib, ki jedo školjke, zaradi preprečevanja škod na školjčiščih. spremembo veljavnega zakona bo ribolov znotraj objektov marikulture in v območju 150 metrov okoli objektov marikulture dovoljen na podlagi posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov, ki se bo izdal na podlagi javnega poziva, v katerem bodo določeni osnovni pogoji in kriteriji za izdajo dovoljenja. Dovoljenje se bo izdalo posameznim imetnikom dovoljenj za gospodarski ribolov, ki bodo izpolnjevali pogoje in pravočasno oddalo vlogo. Potrebno bo tudi pozitivno strokovno mnenje Zavoda za ribištvo. Dovoljenje bo izdano le za določen čas za določeno območje in s predpisanim ribolovnim orodjem. Gospodarska škoda zaradi napadov orad na školjke, ki jo beležijo slovenski vzreditelji, je vsako leto večja, kar zmanjšujejo konkurenčnost slovenskih školjkarjev. Rast, razvoj in konkurenčnost slovenskih podjetij v morskem gospodarskem ribolovu in morskem ribogojstvu, marikulturi, je za Slovenijo strateškega pomena, zato bo Poslanska skupina Nova Slovenija Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o morskem ribištvu, ki to problematiko rešuje, podprla. Hvala. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Vojko Starović bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. Hvala za besedo, predsednik. Spoštovani kolegice in kolegi! Zakon o morskem ribištvu prepoveduje ribolov znotraj objektov marikulture in 150 metrov v njihovi okolici. Prepoveduje pa tudi ribolov v ribolovnih ribolovnih rezervatih, kar sta prav Portorož in Strunjan. Tam se pa nahajajo tudi ta školjčišča. Novela prinaša izjemo, in sicer za reguliran izlov orad na območju, kje se nahajajo gojišča školjk. Izkazalo naj bi se, da zaradi večjega števila orad, ki se prehranjujejo s školjkami, na gojiščih nastaja premoženjska škoda, ki je ocenjena v višini 100 tisoč evrov. To je bilo imenovano kot strateški interes, da se to zaščiti. 100 tisoč evrov je mogoče precej pretirano. Tak izpad proizvodnje školjk naj bi resno ogrožal ekonomičnost proizvodnje. Res je, da orade niso zaščitena vrsta, vendar se selijo in v školjčišče prihajajo kot v krmišče, ker tam hranijo školjke,

Toda posebno dovoljenje se z zakonom daje samo tistemu, ki ima že danes dovoljenje za gospodarski ulov. Le-ta pa je veliko bolj intenziven za marikulturo, ne samo zaradi načina lova, temveč tudi zaradi njegovega obsega. Dejstvo je, da na tak način

območja. Videti je tudi v primeru tega zakona, ki ga sprejemamo po skrajšanem postopku, da se vladi pred koncem mandata mudi sprejemati zakone, ki so pisani nekomu na kožo in ki gredo nekomu v korist. V poslanski skupini zaradi tega zakona ne bomo podprli. Hvala za pozornost. Branko Simonovič bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. Hvala za besedo, predsednik. Lep pozdrav vsem prisotnim! S predlagano novelo Zakona o morskem ribištvu se želi omogočiti izlov orad in drugih rib, ki se prehranjujejo s školjkami. Omenjene ribe namreč povzročajo veliko ekonomsko škodo že nekaj let s tem, da jedo predvsem školjke klapavice, ki so glavna vrsta školjk, ki se gojijo na treh gojitvenih območjih v slovenskem morju, in sicer na Debelem rtiču, v Strunjanu in Sečovljah. Tako sami školjkarji kot tudi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zavoda za ribištvo Slovenije že več let poročajo o škodah na školjčiščih. Ocene tako povzročene škode naj bi se gibale od nekaj deset do nekaj sto tisoč evrov. Poleg vsega so naši školjkarji postavljeni tudi v neenakopraven položaj v primerjavi s školjkami iz sosednjih držav, kjer je izlov orad možen tudi znotraj 150-metrskega pasu okrog objektov marikulture. Glede na to da izpad proizvodnje v posameznih letih že resno ogroža ekonomičnost proizvodnje in nadaljnjo dejavnost školjkarstva pri nas, je nujno sprejeti določene ukrepe. Po veljavnem zakonu o morskem ribištvu je namreč ribolov znotraj objektov marikulture in 150 metrov okrog njih prepovedan. Školjčišči Portorož in Strunjan pa ležita tudi v ribolovnem rezervatu, kjer je ribolov dovoljen le na podlagi posebnega dovoljenja. S predlagano novelo se dovoljuje ribolov znotraj objektov marikulture in območju 150 metrov okrog objektov marikulture, vendar le na podlagi posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov. Dovoljenje bo izdano le za določen čas za določeno območje in s predpisanim ribolovnim orodjem, določa pa se tudi pogoj predhodnega obveščanja ribiške inšpekcije in Zavoda za ribištvo Slovenije. Namen predlagane novele je tako omogočiti reguliran ribolov na podlagi posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov, s katerim bi se zmanjšale škode ter zagotovila ohranitev in razvoj marikulture v slovenskem

Hvala lepa, predsedujoči, za besedo. Lep pozdrav ministru, ki se nam je pridružil. Slovensko morje predstavlja približno eno tretjino celotnega Tržaškega zaliva, ki je vrstno pestro, raznoliko, saj v ulovih gospodarskih ribičev zasledimo okoli 120 različnih rib in drugih organizmov. V njem so številne vrste rib prisotne samo sezonsko. Slovenci imamo radi orado, ki je prvovrstna riba izrednega okusa, še posebej pripravljena na žaru in pripravljena v pečici. Slovenski ribiči dobro vedo, da orade živijo do 30 metrov globine, izjemoma pa zaidejo še globlje. Problem nastane, ker dobro prenašajo manj slano vodo in zaidejo tudi v naše solinske kanale, kar našim pridelovalcem školjk povzroča sive lase. Dejstvo je, da orade našim školjkarjem pozno poleti in jeseni povzročajo precej škode v gojiščih klapavic. Iztovor orade v zadnjih letih raste in je po količini in ekonomski vrednosti med vodilnimi ribolovnimi vrstami, vendar kljub temu letne količine dosegajo slabih 20 ton. Ocenjujemo, da je za ohranitev in razvoj slovenskega školjkarstva pomembno, da lahko slovenski gojitelji školjk v miru vzgojijo določeno količino školjk. Povedali so nam, da so izredno zadovoljni s pridelkom, povpraševanjem in prodajo, a hkrati opozarjajo, da jim tekom leta večina pridelka uničijo požrešne orade. Med najbolj priljubljenimi so užitne klapavice, ki nas po pridelavi na prebivalca uvrščajo na sam evropski vrh. Naši državljanke in državljani so spoznali, da gre za varno, zdravo in najcenejšo morsko hrano. V slovenskem morju, ki ga žal imamo zelo malo, nujno rabimo reguliran, nadzorovan in zakonit ribolov v pasu bližje od 150 metrov od objektov morskega kmetovanja. Zakon bo omogočal izlov orad in drugih rib na podlagi posebnega dovoljenja znotraj ribolovnih rezervatov Strunjana in Portoroža, kjer je ribolov sicer prepovedan. V bodoče med kršitvami varstvenega režima v sečoveljskih solinah ne sme biti nedovoljenega ribolova v nočnem času. Od leta 2016 pa do danes so namreč izdali več kot 30 plačilnih nalogov in odločb o storjenem prekršku. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavil Tomaž Lisec. Izvolite. **TOMAŽ

Zato s tega mesta tudi pohvala resornemu ministru in pa ostalim koalicijskih poslanskih skupinam, da smo ta problem hitro zaznali in ga, upam, danes tudi uspešno rešujemo. Dejstvo je, da školjkarji že več let poročajo o škodah na školjčiščih Debelem rtiču, Strunjanu in Sečovljah, in da se po njihovem mnenju, po mnenju ribičev pa tudi po mnenju Kmetijsko gozdarske zbornice škoda giblje nekje od nekaj ton pa do 200 ton oziroma od 10 do 100 tisoč evrov. Morda se zdi majhen problem, ampak če, kot je rekel predhodnik, govorimo o školjkah, ki jih imamo verjetno vsi radi, in govorimo o oradah, ki se prav gotovo morda premalokrat znajdejo na slovenskih krožnikih, rešujemo tokrat dve zadevi. Rešujemo problem, na katerega so opozorili školjkarji, in rešujemo problem, s katerim zadovoljujemo tudi tisto, da ribiči lahko še naprej opravljajo določene zadeve, ne samo določene zadeve, omogoča se jim celo dodatno delo, kajti razširili so pogoj za izdajo posebnih dovoljenj za gospodarski ribolov, torej da se jim omogoči ribolov bližje kot 150 metrov od teh objektov, kjer so školjke. Posebej pa mi je všeč, da smo se v poslanskih skupinah koalicije skupaj z ministrom resno lotili tega, kako se v praksi tega lotiti. predlog zakona, da se s predlagano spremembo predpiše postopek pridobitve posebnih dovoljenj, da pa bo tudi na področju javnega poziva zadeva transparentna, da ne bo tako, kot se prevečkrat v slovenki zakonodaji izrodi

korekturo, spremembo zakona o morskem ribištvu naredili to, kar je nujno potrebno, da bodo školjkarji še naprej uspešno gojili školjke in da bodo ribiči še naprej uspešno lovili orade. In upam, da se bosta obe, školjka kot tudi orada, čim večkrat tudi na podlagi tega zakona znašli na slovenskih krožnikih. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili jutri, 16. marca, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Spoštovani predsedujoči, spoštovani poslanke in poslanci! Pred nami je sprememba Zakona o kmetijskih zemljiščih, s katerim menimo, da predvsem odgovarjamo na nekatere pobude, ki smo jih bili deležni s strani naših deležnikov, kmetov, in tudi z vaših strani, da vendarle tudi zaščitimo kmetijska zemljišča. Ravno pri tej temi bi začel. Ta zakon prinaša nekatere novosti na varstvu kmetijskih zemljišč in pri prostorskem načrtovanju. Omogočimo nekatere spremembe, kar se tiče spreminjanja občinskih prostorskih načrtov ob izvedenih krčitvah gozda. Gre za poenostavitev. Ravno tako omogočamo oziroma širimo nabor nekaterih objektov, ki so dopustni na kmetijskih zemljiščih, na primer rastlinjaki prefabrikati, če je pridelava vezana direktno na zemljo, na tla. Ravno tako omogočamo s tem zakonom nekatere začasne objekte za recimo izvajanje zimskih športnih aktivnosti in tako naprej. Ravno tako omogočamo tudi uporabo kmetijskih zemljiščih za skladiščenje kmetijskih pridelkov do vključno 150 kvadratnih metrov, kadar gre za skladiščenje kmetijskih pridelkov neposredno na teh tleh. Omogočamo tudi, da je investitor gradnje pastirskega stanu kot nezahtevnega objekta agrarna skupnost, pašna skupnost ali nosilec kmetijskega gospodarstva, ki ima v lasti ali v zakupu vsaj 50 hektarjev kmetijskih zemljišč. Ravno tako s spremembo zakona da bo pomožna kmetijsko-gozdarska oprema, kot so na primer brajda, klopotec, mreže proti toči in tako naprej, dopustna na vseh kmetijskih zemljiščih. Uvaja se inštrument nadomeščanja kmetijskih zemljišč pri občinskih prostorskih načrtih in državnih prostorskih načrtih. Predlagana je tudi širitev obveznosti plačila odškodnine za kmetijska zemljišča,

Ravno tako se na zemljiščih, ki so po namenski in dejanski rabi kmetijska, dopuščajo nasadi sadik, ki so namenjeni pridelavi sadja, oljk, ter tudi nasadi sadik, ki so namenjeni pogozdovanju. Tukaj imamo veliko povpraševanje, preko milijona sadik vsako leto. Drug pomemben segment tega zakona je promet s kmetijskimi zemljišči. se na novo ureja prodaja zemljišč, ki imajo mešano rabo, torej kmetijska in gozdna zemljišča. Ravno tako se omogoča lastniku kmetijskih zemljišč, na

desetih letih od prodaje lahko bodisi kupi ali zakupi kmetijsko zemljišče na območju iste ali sosednje občine, v kateri leži kmetijsko zemljišče, ki ga je recimo prodal. Ravno tako se v tem zakonu deregulira zakup kmetijskih zemljišč v zasebni lasti. Naslednje pomembno poglavje so agrarne operacije. Tukaj se predvsem vnašajo nekatere poenostavitve. Tako za vročanje upravnih pisanj ni več potrebna upravna overitev soglasij k uvedbi komasacije ali namakalnih sistemov. Jasneje se določa medsebojna menjava kmetijskih zemljišč tudi v primeru, ko gre za menjavo kmetijskih in gozdnih zemljišč, in na novo se uvaja možnost delitve solastnine v komasacijskih postopkih. postopkih. Poenostavljamo tudi območja namakalnega sistema, predvsem meje tega območja namakalnega sistema, in črta se določilo, da je potreben vpis pogodbe o namakanju v zemljiško knjigo. Tu računamo na te poenostavitve, ki bodo spodbudile agrarne operacije. Omogoča se tudi brezplačni zakup lovskim in ribiškim družinam ter planinskim društvom tistih zemljišč, ki so jih imeli že v uporabi pred sprejetjem Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov. In potem so še druge druge določbe. Ena od teh, ki je tudi pomembna, je, da se status zaščitene kmetije v pravnih poslih med živimi odpravlja, še vedno pa ostaja v zapuščinskih postopkih. Toliko na kratko o vsebini. Spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci! Vlada v skladu s 139. členom Poslovnika Državnega zbora predlaga, da se na tej seji opravi tudi tretja obravnava tega predloga zakona. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsedniku Janiju Ivanuši. Izvolite. Hvala lepa, spoštovani predsedujoči. Lep pozdrav še enkrat vsem skupaj! Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je novelo Zakona o kmetijskih zemljiščih obravnaval na 35. seji 23. 2. 2022. Odbor se je seznanil z mnenjem Zakonodajno-pravne službe, ki je v pisnem mnenju med drugim opozorila, da zaradi dodajanja posameznih sklopov členov, zaradi česar imajo te določbe poleg številčne oznake še črkovno, ne gre zgolj za novelo z 61 členi, temveč za novelo, ki presega 80 členov. Glede na obseg veljavnega zakona bi bilo treba skladno z nomotehničnimi smernicami oblikovati nov zakon. Nov zakon je namreč ustreznejši, če se obseg novele bliža noveliranju tretjine obsega zakona. V mnenju je Zakonodajno-pravna služba podala tudi številne konkretne pripombe, ki so večinoma povzete v amandmajih poslanskih skupin Slovenske demokratske stranke, Nove Slovenije – krščanskih demokratov in Konkretno, in jih je odbor tudi sprejel. Predlog zakona je bil na podlagi 94. člena Zakona o lokalni samoupravi in drugega odstavka 20. člena ter 145. člena Poslovnika Državnega zbora posredovan v mnenje lokalnim skupnostim. Državnemu zboru so bile posredovane pripombe Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije. Na seji odbora je mnenje Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predstavil podpredsednik komisije, ki meni, da bi morale biti spremembe in dopolnitve zakona usklajene z vsemi deležniki, od kmetov in njihovih stanovskih organizacij do lokalnih skupnosti, in slediti ciljem, kot je ohranjanje in izboljševanje pridelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč za pridelavo hrane. Ob zaskrbljujočih podatkih o pozidanosti rodovitne zemlje pa bi morala zakonodaja v skladu s konceptom zagotavljanja prehranske varnosti zaščititi vsak kvadratni meter zemlje. Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je opozoril, da bi morali zakonsko izenačiti pogoje za postavitev rastlinjakov na kmetijskih zemljiščih za pridelavo hrane in jih obravnavati po vzoru ureditve za pomožne kmetijske objekte oziroma enako kot pomožno kmetijsko-gozdarsko opremo, na primer protitočne mreže. Dopustiti bi morali, da se lahko rastlinjake, ki so točkovno temeljeni in jih je možno tudi brez škode za zemljišče odstraniti, postaviti neposredno na kmetijsko zemljišče. Zbornica tudi ocenjuje, da bi lahko bile odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča višje, saj so glavni vir finančnih sredstev za pripravo in izvajanje ukrepov kmetijske zemljiške politike. Člani odbora iz vrst koalicijskih poslanskih skupin so v razpravi izrazili prepričanje, da predlog zakona sicer ni idealen, je pa optimalen in prinaša korenite spremembe v korist kmetov. Bilo pa je izraženih tudi nekaj pomislekov, med drugim glede na novo uveden instrument nadomeščanja kmetijskih zemljišč, če lokalna skupnost načrtuje spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča. V zvezi s tem obstaja bojazen, da bodo s prostorsko ureditvijo državnega pomena, ki se načrtuje na kmetijskih zemljiščih, le-ta trajno izgubljena. Zastavlja se vprašanje, ali bodo lokalne skupnosti sploh zmožne nadomestiti izgubljena zemljišča. Pri tem predlagatelj ni pojasnil, kako bo ta postopek potekal v praksi. Če bo ta instrument zaživel, bodo v vaseh oziroma območjih okoli mest večje kmetije začele propadati. Kot problematična je izpostavljena tudi odprava statusa zaščitene kmetije v pravni poslih med živimi. Ta možnost bi lahko v določenih primerih povzročila izgubo kmetij oziroma njihovo drobitev, zato bi bilo treba v prvi vrsti poskrbeti za združitev kmeta in kmetijskih zemljišč. Na ta način bi bila kmetijska zemljišča bolj zaščitena. S tem je povezano tudi vprašanje prehranske samozadostnosti, ki je vse bolj ogrožena. Ob vseh podatkih zmanjševanju obdelovalnih površin in številnih nakupih kmetijskih zemljišč s strani tujcev, predvsem z avstrijske strani, bi morala država v skladu s konceptom zagotavljanja prehranske varnosti posebej zaščititi te površine. Kljub številnim in drugačnim pričakovanjem novela zakona ne ureja vrstnega reda predkupnih upravičencev. Na tem področju prihaja v praksi do velikih težav. S tem, ko veljavna ureditev ne ureja prednostnega vrstnega reda med solastniki, ne sledi cilju ohranjanja pridelovalne funkcije kmetijskih zemljišč, temveč na ta način omogoča špekulativne nakupe. Glede na veljavni zakon o kmetijskih zemljiščih se razširja nabor objektov in posegov v prostor, ki jih lokalna skupnost v prostorskem aktu lahko dopustiti graditi na vseh kmetijskih zemljiščih. Opozorjeno je na nesprejemljivost dopuščanja umeščanja daljinskih in lokalnih cevovodov, komunikacijskih omrežij s pripadajočimi objekti ter stavb za opravljanje verskih obredov. Gre za objekte, ki jih po mnenju nekaterih članov ni dopustno urejati v zakonu o kmetijskih zemljiščih. Odbor je v razpravi sprejel tudi nekatere svoje amandmaje in je kot že rečeno sprejel tudi amandmaje poslanskih skupin SDS, Nova Slovenija – krščanski demokrati in Konkretno. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa. Na vrsti je predstavitev stališč poslanskih skupin. Blaž Pavlin bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem! Pred seboj imamo zakon o kmetijskih zemljiščih, ki je za prihodnost slovenskega kmetijstva zelo pomemben. Je eden od krovnih zakonov in osnova, na kateri se bo v prihodnje gradila kmetijska politika Slovenije. Predlog zakona je bil deležen široke javne razprave in številnih usklajevanj. Osnutek novele je bil v javni razpravi in v prvem krogu medresorskega usklajevanja že decembra 2020. Zakon ureja številna področja in je vsebinsko obsežen. Razširja se obveznost plačila odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča z nižjo boniteto, in sicer od 35 do 50 točk. Uvaja se inštrument nadomeščanja kmetijskih zemljišč, če lokalna skupnost načrtuje spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča in območja mineralnih surovin ob izpolnjevanju pogoja primerljive površine in kvalitete kmetijskih zemljišč, na katerih se načrtuje sprememba namenske rabe. Lastniku kmetijskega zemljišča, ki je zemljišče prodal za potrebe izvedbe prostorskih ureditev državnega pomena ali pa je bil razlaščen, se omogoči, da lahko v desetih letih od prodaje ali razlastitve kupi ali zakupi kmetijsko zemljišče na območju upravne enote, v kateri leži kmetijsko zemljišče, ki ga je prodal. V komasacijskem postopku se lahko solastnina na posameznem zemljišču oziroma več zemljiščih, vloženih v komasacijski sklad, deli z namenom boljše rabe posameznega zemljišča. Uvaja se možnost izgradnje državnih namakalnih sistemov, ki jo predlaga Sklad kmetijskih zemljišč. Po preteku petih let od izgradnje državnega namakalnega sistema lahko sklad prenese lastninsko pravico v upravljanje in vzdrževanje državnega namakalnega sistema na lokalno skupnost. Kmetijska zemljišča so zelo pomembna naravna dobrina, na katerih pridne roke slovenskih kmetov pridelujejo hrano. Zagotavljajo nam zadostno preskrbo s hrano in Slovenijo vodijo v smeri samozadostnosti, zato je ključni cilj slovenskega kmetijska obdelanost kmetijskih zemljišč ter ustrezno varstvo kmetijskih zemljišč pred trajnim spreminjanjem. V Novi Sloveniji vidimo družinske kmetije z raznoliko proizvodnjo in različnimi dopolnilnimi dejavnosti kot steber slovenskega kmetijstva.

Spoštovani podpredsednik, minister, kolegice in kolegi! Pred sabo imamo obsežno novelo Zakona o kmetijskih zemljiščih. Predvidene spremembe se nanašajo na področje varstva kmetijskih zemljišč, prostorsko načrtovanje, na promet s kmetijskimi zemljišči, agrarne operacije, inšpekcijske določbe. Upoštevaje navedeno spremenjeno gradbeno zakonodajo, se določa nabor dopustnih objektov in posegov v prostor na kmetijskih zemljiščih. Vsako kmetijsko zemljišče, katerega namembnost bo spremenjena v stavbno, bo morala občina nadomestiti s kmetijskim zemljiščem enake vrednost, v nasprotnem primeru bodo morale občine plačati povišano odškodnino. Promet z zaščitenimi kmetijami med živimi je bil do sedaj omejen enako, kot je omejen v primeru dedovanja. Po novem se ta omejitev, katere namen je bil preprečiti drobitev kmetij, črta. Zato se upravičeno vprašamo, ali bodo zaščitene kmetije kljub temu ohranile svoj poseben status. V Poslanski skupini SAB menimo, da gre za zakon, ki je izjemnega pomena ne samo za kmetijstvo in podeželje temveč za celotno Slovenijo. Prehrana, samooskrba, lokalno pridelana hrana in podeželje morajo biti naš največji interes. Rodovitno zemljo smo dolžni ohraniti za naslednje generacije. Njena ohranitev je pomembna tudi z vidika suverenosti, ker bomo sicer jutri odvisni od drugih, ki nam bodo narekovali, kaj bomo jedli in pili, če sami ne bomo zmožni pridelati hrane. Na našo pobudo je pravica do pitne vode že postala ustavno varovana pravica, a je treba narediti korak dlje in zaščititi tudi druge strateško dane naravne dobrine. Cilj vseh predlaganih sprememb naj bi bilo izboljšano varstvo kmetijskih zemljišč, de facto pa posamezne predlagane zakonske rešitve ne ščitijo naša kmetijska zemljišča, ki so esencialna za samooskrbo. Ravno nasprotno, od zasledovanja cilja zakon ponuja rešitve, ki bodo omogočale večjo liberalizacijo upravljanja s temi zemljišči. V Poslanski skupini SAB menimo, da moramo že danes usmeriti vse napore za ohranitev in izboljšavo pridelovalnega potenciala naših kmetijskih zemljišč. Danes se soočamo s čedalje večjo pozidavo rodovitne zemlje, zaradi česar jo iz dneva v dan zavoljo novih objektov in cest za vedno izgubljamo. Pritiski kapitala na spremembe namembnosti so močni. Jasno je, da danes zazidano zemljišče prinese stokrat več kot kmetijsko. Res je, da se pozidave kmetijskih zemljišč in krčenja gozdov ne bomo mogli v celoti znebiti, lahko pa oblikujemo zakonodajo, ki bo to v največji možni meri omejevala. Tega omejevanja v predlaganih zakonskih določbah nismo prepoznali. Rodovitna zemlja je eno največjih bogastev. Če želimo ohraniti svojo suverenost, je zagotovitev samooskrbe ključnega pomena. Naloga ministra in vlade je, da se s predlaganim zakonom zagotovi, da bomo Slovenci na svoji zemlji pridelovali svojo hrano. Ker te ambicije v predlaganih zakonskih rešitvah nismo v celoti prepoznali, zakona

Hvala za besedo, podpredsednik. Lep pozdrav vsem prisotnim, še posebej ministru! Danes torej obravnavamo konkreten nabor ukrepov s področja kmetijstva, ki so po široki javni razpravi in številnih usklajevanih z deležniki našli svoje mesto v predlagani noveli zakona o kmetijskih zemljiščih. S ciljem ponovne vzpostavitve zemljišč za kmetijsko rabo se na novo uvaja instrument nadomeščanja kmetijskih zemljišč za primere, ko lokalna skupnost načrtuje spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč v stavbna in območja mineralnih surovin. Razširja se nabor objektov ter posegov v prostor, ki so dopustni na kmetijskih zemljiščih. Pomožna kmetijsko-gozdarska oprema pa bo dopustna na vseh kmetijskih zemljiščih. Poslanski skupini Konkretno podpiramo tudi razširitev obveznosti plačila odškodnine za kmetijska zemljišča, ki imajo nekoliko nižjo boniteto. Dosedanja ureditev odmerja odškodnino za zemljišča, ki imajo boniteto, višjo od 50 točk, z novelo pa se ta meja znižuje na 35 točk. Na novo se ureja prodaja zemljišč, ki imajo mešano rabo, to je kmetijsko in gozdno rabo. Določneje se opredeljujejo pogoji v zvezi z medsebojno menjavo zemljišč, še posebej ko gre za menjavo gozdnega zemljišča za kmetijsko. Na kmetijskih zemljiščih bodo odslej dopuščeni nasadi sadik, ki so namenjeni pridelavi sadja, oljk ter pogozdovanju. Z novelo zakona bo Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije dobil možnost začasnega upravljanja tudi v primerih, ko lastnik nima znanega prebivališča ali zakonitega zastopnika, zemljišča pa ne obdeluje kot dober gospodar. V zvezi s spremembami na področju agrarnih operacij smo v Poslanski skupini Konkretno zadovoljni s trudom predlagatelja, da se administrativna bremena kar se da zmanjšajo. Gre na primer za ukrepe poenostavljanja vročanja z navadno pošto, opustitev upravnih overitev soglasij k uvedbi posameznih agrarnih operacij in podobno. V zvezi z odpravo statusa zaščitene kmetije v pravnih poslih med živimi oziroma, povedano drugače, z novelo se status zaščitene kmetije ohranja samo še v zapuščinskih postopkih. Glede tega smo v naši poslanski skupini imeli nekaj pomislekov, saj nismo povsem prepričani o smiselnosti tovrstne ohranitve. Menimo, da bi bilo treba razmisliti o primernejši rešitvi, ki bo ustrezneje varovala kategorijo kmetijskih zemljišč. Ob zavedanju, da so večino predvidenih rešitev pozdravili tudi deležniki, ki jih novela zakona neposredno zadeva, nam pregled naštetih ukrepov daje dodatno potrditev, da so slednji ustrezni. Moramo pa v Poslanski skupini Konkretno izraziti obžalovanje, da v končnem besedilu zakona, ki je danes pred nami, ni več predloga člena, ki je na novo predvideval vrstni red predkupnih upravičencev v zvezi z uveljavljanjem predkupne pravice na kmetijskih zemljiščih. Ker je v zvezi s to spremembo tega člena obstajal širok konsenz, upamo, da se prihodnje to vprašanje čim prej uredi in realizira. Ustrezen odnos do kmetijskih politik je za stranko Konkretno izjemno visoko na lestvici prioritet in v duhu aktualnosti se to kaže kot ključna prednostna naloga. Da bomo dosegli razvoj za vse regije, je pomembno okrepiti slovensko kmetijstvo in doseči njegovo večjo težo v verigi prehrambne industrije. Poslanski skupini Konkretno smo prepričani, da bo v prihodnje ključna strateška prvina za razvoj in visok standard življenja v Sloveniji ravno visoka samooskrba Slovenije z domačo hrano, zato bomo vse nadaljnje podpore v tej smeri, kot tudi rešitve zakona, ki ga imamo danes na mizi, soglasno podprli. Hvala. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Branko Simonovič bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. Izvolite. Hvala lepa za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav vsem prisotnim! Slovenija je z gozdovi izredno bogata država. Naša lesna industrije je močna in lepo skrbimo za vzdrževanje gozdnih površin. Vendar pa nam manjka obdelovalnih površin. Slovenija nikakor ni samozadostna pri proizvodnji hrane, zato moramo tudi na tem mestu narediti določene premike. Vsako spremembo namenske rabe po krčitvi gozda v kmetijske namene bo morala lokalna skupnost enkrat letno vnesti v prostorski akt lokalne skupnosti. Prav tako se bo s predlogom razširil nabor objektov in posegov v prostor, ki jih lokalna skupnost v prostorskem aktu lahko dopusti graditi na kmetijskih zemljiščih. Sem lahko uvrščamo označevalne in usmeritvene table, ki kažejo različne poti od učnih do obrazložitvenih glede projektov, usmeritvene table za potrebe kmetij in kmetijskih dogodkov ter drugo. Med nabor objektov se štejejo tudi površine za skladiščenje kmetijskih pridelkov in površine za skladiščenje rastlinskih ostankov iz kmetijske pridelave. Za tekočine mora biti urejena nepropustnost, obenem pa mora biti zagotovljen zajem izcedne in padavinske vode iz teh površin. Prav tako mora biti zagotovljena njihova ponovna uporaba v procesu kompostiranja. Dodatno se med objekte štejejo tudi premični objekti za rejo živali, kot so čebelnjaki in premični kokošnjaki, začasni objekti in začasni posegi v času sezone in drugi določeni objekti. Izredno pomembna sprememba je tudi na novo uveden instrument nadomeščanja kmetijskih zemljišč, če lokalna skupnost načrtuje spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča in območja mineralnih surovin. Seveda pa je ključen pogoj, da bo sama sprememba izboljšala pridelovalni potencial obstoječih kmetijskih zemljišč. Nikakor ni sprejemljivo, da bi kvalitetno kmetijsko območje uničili in na njem uredili objekt, ki bi negativno vplival na gospodarjenje. Predlog tudi določa jasnejšo opredelitev pogojev glede medsebojne menjave zemljišč, še posebej ko gre za menjavo gozdnega zemljišča za kmetijsko oziroma obratno. To je hribovskih kmetijah marsikdaj praksa, ker se pašnike ali njive menja za gozdno zemljo. Na novo se tudi uvaja možnost delitve solastnine v komasacijskih postopkih, ponovno se uvaja možnost izgradnje državnih namakalnih sistemov. Na novo pa se tudi uvaja agrarna operacija razdružitve solastnine na kmetijskih zemljiščih, pri katerih je solastnik Republika Slovenija. Še veliko izredno pomembnih sprememb prinaša Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih. V Poslanski skupini Desus verjamemo, da so vse spremembe korak v pravo smer, zato ga bomo soglasno Hvala, da ste me poslušali. Hvala lepa predsedujoči. Pred sabo imamo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih. Predlog zakona o kmetijskih zemljiščih je vsekakor nujen in potreben, spremembe in dopolnitve morajo biti usklajene med vsemi deležniki. V mislih imamo slovenske kmete, lokalne skupnosti, reprezentativna združenja in druge. Vsi skupaj moramo slediti ciljem, da ohranimo predvsem pa s skupnimi močmi izboljšamo pridelovanje naše hrane. V SNS se že vseskozi zavzemamo za slovensko pridelano hrano, da vsak državljan ve, kaj ima pred seboj na svojem krožniku. Vsekakor smo tudi za to, da se nujno povečajo kmetijska zemljišča za pridelavo hrane, kajti trenutna situacija nam kaže, da bomo v bodoče manj uvažali iz tujine. Zavzemamo se za trajnostno ravnanje kmetov z rodovitno zemljo, da jo kot Slovenci znamo ceniti ter da se ne zarašča v gozd. Vse to v današnjem hitrem tempu življenja lažje usklajujejo upokojenci kot mladi, ki nimajo časa oziroma imajo premalo znanja oziroma prakse o kmetovanju na sploh. Delati moramo na tem, da se naše kmetije ohranjajo iz generacije v generacijo in da se razvoj podeželja nadaljuje. Nihče si ne želi propadajočih samotnih kmetij v čudoviti neokrnjeni naravi s pogledom na mesto. Kar zmrazi nas ob misli, koliko je v Sloveniji pozidane rodovitne zemlje. Naši zakoni bi morali v luči zagotavljanja prehranske varnosti zaščiti vsak kvadranti meter kmetijskih zemljišč, ki jih na žalost zaradi hitrega zaraščanja in spreminjanja njihove namenske rabe izgubljamo iz dneva v dan, in to pred svojimi očmi. Neobhodno dejstvo je tudi, da gre pri pozidavi kmetijskih zemljišč za nepovraten proces, s katerim trajno izgubljamo kmetijska zemljišča. Pritisk pozidave je največji ravno v ravninskem delu Slovenije, po možnosti nekje v bližini mega trgovskih centrov, v bližini avtocest in podobno. Ena izmed poglavitnih rešitev je tudi nadomeščanje kmetijskih zemljišč, če lokalna skupnost, občina načrtuje spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča in območja mineralnih surovin. To v praksi pomeni, da se pri občinskih prostorskih načrtih določa prerazporeditev namenske rabe, nadomeščanje kmetijskih zemljišč in izboljšanje proizvodnega potenciala. Zakon prinaša mnogo blagodejnih rešitev za državljane Slovenije oziroma za naše kmete, ki bodo na dolgi rok s spremembami in dopolnitvami zakona o kmetijskih zemljiščih več pridobili, kot pa izgubili. Hvala za pozornost.

Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovani minister! Vsem skupaj še enkrat lep pozdrav! Glede na vse pripombe, predloge pa tudi zahteve različnih subjektov s področja kmetijstva smo v Poslanski skupini SDS z zanimanjem spremljali tako pripravo samega zakona, potem tudi koalicijsko usklajevanje, ker sta po našem mnenju zakon o kmetijskih zemljiščih, ki ga obravnavamo danes, in zakon o kmetijstvu, ki ga bomo obravnavali tudi na tej seji, nek abecednik oziroma katekizem s področja kmetijstva. namreč toliko pomembnih tem, ki se tičejo vsakega slovenskega kmeta. Nenazadnje pa lahko priznamo, da verjamemo, da smo s plodnim sodelovanjem znotraj koalicijskih vrst in široko razpravo naredili ta zakon še boljši. Ta zakon ni idealen, je pa optimalen. Notri je veliko pomembnih stvari, morda pa kakšna ni prišla v ta zakon, ampak verjamemo, da bo prišla v naslednjo novelo tega zakona. zakona. Dejstvo je, da ta zakon prinaša ogromno pomembnih ukrepov in rešitev. Na primer členi, ki govorijo o naborih posegov v prostor. Tisti poslanci, ki smo tudi občinski svetniki ali pa so bili kdaj župani, vemo, kako pomembno je pri sprejemanju občinskih prostorskih načrtov reševanje konkretnih zadev. Tu se je na žalost prevečkrat zalomilo, ko so kakšni kmetje želeli nekaj na svojem kmetijskem zemljišču rešiti, pa jim je zakonodaja, ker je bila preveč toga, to onemogočala. Zato zelo podpiramo širši nabor posegov v prostor. Prav tako se nam zdi zelo pomembno, da smo v tem zakonu odprli reševanje vprašanja zaščitenih kmetij, ki so po našem mnenju nek ostanek prejšnjega sistema, ki je v praksi imel veliko problemov tako za lastnike zaščitenih kmetij kot tudi za vse ostale, ki so morda želeli imeti kak poseg zaščitne kmetije. Glede na to da prihajam iz Posavja, zelo podpiram, prav tako tudi kolegi v Poslanski skupini SDS, področja, ki se na novo rešujejo oziroma odpirajo: komasacije, agromelioracije in pa področje namakalnih sistemov. Predvsem pri zadnjih vremenskih ujmah smo veliko govorili o namakalnih sistemih in o reševanju, zato nas zelo veseli, da temu segmentu ta zakon daje pomembno noto in verjamemo v hitrejše reševanje teh problemov in hitrejšo izgradnjo namakalnih sistemov. V Poslanski skupini SDS smo se prav tako veliko ukvarjali z vprašajem in členi, ki se nanašajo na boniteto kmetijskih zemljišč in same odškodnine.

strinjamo pa se z rešitvijo, da se gre do bonitete 35, kajti tudi tisto minimalno potrebno kmetijsko zemljišče je treba obdržati in ga obdelovati. Po mnenju Poslanske skupine SDS gre za neko optimalno rešitev na področju bonitet v tem zakonu. Podpiramo tudi rešitve na področju gradnje pomožne kmetijsko- gozdarsko opremo na kmetijskih zemljiščih. Da kmet ne more postaviti na primer brajde na nekem kmetijskem zemljišču, je skregano z zdravo kmečko pametjo in verjamemo, da smo s posegom v te člene zakona o kmetijskih zemljiščih kmetom vsaj kakšen dan naredili lepši, ne pa, da se bojujejo z mlini na veter. Zaključil bom z zadevo, ki na žalost že vse od leta 2005 dalje nikakor ne pride na zeleno vejo, to pa je vprašanje vrstnega reda. Dejstvo je, da sedanji vrstni red nakupa, zakupa in menjave ni optimalen. Mi smo imeli veliko možnosti poslušati mlade kmete, lokalne kmete, kaj vse se v praksi dogaja, kako se dogajajo špekulativni nakupi in vse ostalo, ampak na žalost znotraj koalicijskih usklajevanj nismo našli pravne rešitve, da bi mladim prevzemnikom kmetij, lokalnim kmetom dali večjo veljavo. Zato s tega mesta upamo, da bo ta zakon deležen vsaj na tem področju nadaljnjih sprememb. Za zaključek pa zahvala ministru, vsem ostalim kmetijskim subjektom, ki so aktivno sodelovali pri pripravi tega zakona, da smo dobili zelo pomemben zakon, ki odpira veliko vprašanj, ampak jih tudi rešujemo. Hvala. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca bo predstavil Jože Lenart. Izvolite. Hvala, predsedujoči. Spoštovani minister, kolegice in kolegi! Pred nami je vsekakor eden najpomembnejših zakonov na področju kmetijskih politik, ki se je začel pripravljati že v obdobju predhodne vlade. procesu oblikovanja zakona je bilo v javnosti predstavljenih več različic, na podlagi katerih lahko danes ugotovimo, da predlagani zakon ne vsebuje nekaterih ključnih zamislih, o katerih je bilo veliko napisanega in še več izrečenega. Kljub dolgotrajnim razpravam nas v prihodnosti še vedno čakajo trdi orehi, kot so na primer sprememba vrstnega reda predkupnih upravičencev pri nakupu kmetijskega zemljišča. V LMŠ smo upali, da se bo vendarle našlo večinsko soglasje zvezi s spremembo nakupa kmetijskih zemljišč, kajti danes težko trdimo, da veljavna ureditev še odgovarja na sodobne izzive kmetijstva in poglavitne značilnosti razvoja slovenskih kmetij. Poleg tega še vedno dopušča špekulativne nakupe in ne sledi zadosti zagotavljanjem predelovalne funkcije kmetijskih zemljišč. V LMŠ želimo posebej izpostaviti še vedno aktualno problematiko postavljanja rastlinjakov, ker je proizvodnja neposredno vezana na kmetijska zemljišča. Priča smo vplivov podnebnih sprememb na kmetijske površine, zato bodo rastlinjaki na različnih kmetijskih površinah postali realnost, sploh če bomo želeli ohraniti zadostno prehransko samooskrbnost. Zakon predlaga, da se stavbe za rastlinsko pridelavo, če je način pridelave vezan neposredno na kmetijska zemljišča, lahko gradijo na vseh kmetijskih zemljiščih, če je to dopustno s prostorskim aktom lokalne skupnosti, vendar se bojimo predvsem odsotnosti strokovne podlage o kriterijih, ki so v domeni lokalne skupnosti, predvsem v smislu upoštevanja značilnosti različnih pogojev za kmetovanje v Sloveniji. Kmeti in kmetice iz ene občine bodo tako še vedno v neenakovrednem položaju s kmeticami in kmeti v drugih občinah, ki ima drugačne kriterije postavitve tovrstnih rastlinjakov. Prav zaradi teh različnih pogojev ter počasnih sprememb občinskih prostorskih načrtov se slovenski kmetje v določenih predelih Slovenije tako težko prijavijo na razpise za financiranje ukrepov iz programa za razvoj podeželja s področja prilaganja podnebnim spremembam. Vemo tudi, da so dodatni prostorski izvedbeni pogoji glede postavitve pomožne kmetijske-gozdarske opreme, kamor sodijo, izhajajoč iz predloga, tudi rastlinjaki, nepotrebni in pomenijo prenormiranost, saj tovrstna pristojnost lokalnih skupnosti izhaja že iz drugih predpisov. V luči izrazitih podnebnih sprememb pozdravljamo tudi olajšave pri koriščenju namakalnih sistemov ter poleg že delujočih namakalnih sistemov lokalnih skupnosti ponovno možnost uvedbe državnih namakalnih sistemov. Pri ohranjanju in izkoriščanju pridelovalnega potenciala ter povečevanja obsega kmetijskih zemljišč za pridelavo hrane, trajnostno ravnanje z rodovitno zemljo, ohranjanje krajine ter ohranjanje in razvoj podeželja je eden ključnih predpogojev zaščita kmetijskih zemljišč v pravnem pomenu besede. Prav vojne razmere na področju, kjer se pridela največ hrane za Evropo in širše, nas opozarjajo, da je prehranska varnost dobila nov pomen, ki od nas zahteva nove poglede na pozidavo kmetijskih zemljišč, površin in tudi gradnjo prometne infrastrukture. V Sloveniji imamo velik problem razdrobljenosti posesti. Z 800 kvadrati obdelovalne zemlje na prebivalca smo pri repu med evropskimi državami. Ker z zemljo za namene gradenj se da zaslužiti veliko več kot s pridelavo hrane na njej, zato se bo v prihodnosti pritisk na kmetijska zemljišča samo povečeval. Na lokalni in državni politiki pa je, da jo zaščiti. Novih magen si v današnjih prehranskih nezanesljivih časih enostavno ne smemo več privoščiti, četudi so bila zagotovljena nadomestna kmetijska zemljišča. Predlogi zaščite kmetijskih zemljišč sicer gredo v pravo smer, vendar mnogo premalo, da bi lahko govorili o celoviti zaščiti kmetijskih zemljišč. V LMŠ si vsekakor želimo zdrave ter odgovorne kmetijske zemljiške politike. Vsake nadaljnje spremembe krovnega zakona na področju kmetijstva kmetijstva moramo misliti v okviru zaostrenih svetovnih razmer, ker se zdi, da ima obdelava kmetijska zemlja neprecenljivo vrednost. V LMŠ Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih ne bomo nasprotovali. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavil Gregor Židan. Izvolite. Spoštovani predsedujoči, spoštovani minister, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Zakonski predlog, ki delno spreminja in dopolnjuje Zakon o kmetijskih zemljiščih, je še eden izmed serije zakonov, ki jih je na naše mize prinesla vlada oziroma so bili pripravljeni in spisani v resornem ministrstvu. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v uvodnem besedilu zapiše, da so nekatere predlagane spremembe in dopolnitve potrebne, saj se pri izvajanju zakonskih nalog pojavljajo težave oziroma komplikacije, zakonsko materijo pa je treba spremeniti tudi zaradi uskladitve z novo gradbeno zakonodajo. No, to sta le dva bistvena razloga, zakaj bomo odločali o spremembah in dopolnitvah, le-teh je namreč več, saj je zakonska materija obsežna, predlaganih ciljev in rešitev pa je veliko. Predlagatelji zapišejo, da so cilji zakona naslednji: vzpostaviti je treba nadomeščanje kmetijskih zemljišč, če lokalna skupnost načrtuje spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča in območja mineralnih surovin; širiti je treba obveznost plačila odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč tudi za kmetijska zemljišča, ki imajo boniteto od 35 do 50 točk; omogočiti se želi delitev solastnine v komasacijskih postopkih ter uvesti novo agrarno operacijo razdružitev solastnine na kmetijskih zemljiščih, pri katerih je solastnik Republika Slovenija in na katerih se je vzpostavila solastnina po zaključenih denacionalizacijskih postopkih. Da bi dosegli zastavljene cilje, so predlagatelji rešitve predlagali v kar osmih poglavjih oziroma osmih sklopih. Rešitve se nanašajo na sklop sprememb namenske rabe po krčitvi gozda v kmetijske namene, sklop dopustnosti gradnje na kmetijskih zemljiščih, sklop pomožne kmetijsko-gozdarske opreme na kmetijskih zemljiščih, sklop nadomeščanja kmetijskih zemljišč, sklop odškodnine zaradi sprememb namembnosti kmetijskega zemljišča, sklop prometa s kmetijskimi zemljišči, sklop zakupa kmetijskih zemljišč ter sklop agrarnih operacij. Sprememb in dopolnitev, ki jih predlagatelji predlagajo, ni malo. Zakonski predlog je spisan na več kot 90 straneh, kar je dokaz temu, da so rešitve in cilji kompleksni ter široki. Pristojna komisija Državnega sveta je zakonu namenila podporo. Je pa bilo na seji matičnega odbora treba sprejeti še kar nekaj amandmajev, ki so odpravili pomisleke in pripombe, ki jih je na zakon spisala Zakonodajno-pravna služba. V Poslanski skupini Socialnih demokratov smo predlagano zakonsko materijo preučili. Strinjamo se z navedbami predlagateljev, da je treba težave, ki se pojavljajo pri izvajanju zakona, odpraviti ter poiskati rešitve, ki procese olajšajo oziroma le-te naredijo izvedljive. Kljub temu da nekatere rešitve pozdravljamo in se z njimi strinjamo, pa do nekaterih rešitev ostajamo še vedno skeptični in zadržani, a to ne pomeni, da bomo zakonskemu predlogu nasprotovali. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Končali smo predstavitev stališč poslanskih skupin. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili jutri, 16. marca 2022, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci! Agrarne skupnosti v Republiki Sloveniji imajo v lasti kar 77 tisoč 486 hektarjev kmetijskih zemljišč. Večina agrarnih skupnosti ima površino od 15 do 300 hektarjev. V povprečju ima agrarna skupnost slabih 34 članov. V register agrarnih skupnosti je zdaj vpisanih 32 agrarnih skupnosti, v poslovni register pri Ajpesu pa kar 357 agrarnih skupnosti. Zato se zavedamo, da je treba za normalno delovanje agrarnim skupnostim tudi pomagati. Veliko težavo pri delovanju predstavlja lastništvo oziroma solastništvo. Menimo, da je bila pri denacionalizaciji storjena velika napaka, kajti zgodovinsko gledano so bila stoletja agrarne skupnosti in lastništvo vezano na kmetijo, ne na lastnika. Ko pa se je zgodila denacionalizacija, so se deleži vračali na lastnika, ki je bil v času nacionalizacije. S tem pa je prišlo do velike drobitve deležev in tudi do velikega števila članov agrarnih skupnosti. Iz tega naslova so nas agrarne skupnosti opozarjale vedno znova, da imajo velike težave pri načinu upravljanja agrarnih skupnosti. Zato predlagamo tudi nekatere spremembe. Na nekatere so nas opozorili tudi spoštovani poslanke in poslanci. Naj izpostavim samo nekaj njih:

ki jim premoženje po drugi svetovni vojni ni bilo odvzeto ali so bili deležni le delne nacionalizacije. Te agrarne skupnosti so po zdaj veljavnem zakonu izpuščene. izpuščene. Na občnem zboru se znižuje obvezni kvorum za sprejetje temeljnega akta, ki je tudi pogoj za registracijo agrarnih skupnosti. Prav tako omogočamo nekatere prenose solastniškega deleža države ali občin iz agrarne skupnosti na ostale člane, in sicer predlog novele daje podlago, da se država in občina izločita iz članstva agrarne skupnosti kot njena nenaravna člana. Zgodovinsko gledano lokalne skupnosti in država nista bila nikoli člana agrarne skupnosti. Po predlogu novele ima država obveznost neodplačnega prenosa njenega solastniškega deleža v agrarni skupnosti na druge člane agrarne skupnosti, ki ga mora izvesti v dveh letih od uveljavitve novele. Občini pa zakon daje možnost prenosa njenega solastniškega deleža, če se za to odloči. Prav tako v primeru zapuščine brez dedičev lahko po predlogu novele premoženje namesto na občine pride v last preostalih članov agrarnih skupnosti. Tudi tukaj podaljšujemo tako imenovano prehodno obdobje, po katerem naj bi se agrarne skupnosti preoblikovale skladno z novim zakonom za dodatnih pet let. Ravno tako omogočamo, da bo imela agrarna skupnost davčne številke in da bo lahko predsednik agrarne skupnosti v primeru, kjer se davčna obveznost navezuje na vse člane agrarne skupnosti in davčni predpisi tudi podeljujejo neke procesne pravice, v imenu vseh članov ta procesna dejanja tudi izvajal: vlagal napovedi za odmero davka na promet nepremičnine, napovedi dohodka iz kapitala in tako naprej. Spoštovani predsedujoči in spoštovani poslanke in poslanci! Tudi tukaj vlada v skladu s prvim odstavkom 138. člena Poslovnika Državnega tega zbora predlaga, da se na tej seji opravi še tretja obravnava tega predloga zakona. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsedniku Janiju Ivanuši. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je novelo zakona o agrarni skupnosti obravnaval na 35. seji 23. 2. 2022. Predlog zakona je bil na podlagi 94. člena Zakona o lokalni samoupravi in drugega odstavka 20. člena ter 145. člena Poslovnika Državnega zbora poslan v mnenje lokalnim skupnostim. Do izteka roka so bile Državnemu zboru posredovana mnenja občine Jesenice, občine Rečica ob Savinji, pripombe Skupnosti občin Slovenije in pripombe Združenja občin Slovenije. Na njihove pripombe je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podalo obširno pisno obrazložitev. Na seji odbora je predstavnica Zakonodajno-pravne službe v dodatni predstavitvi pisnega mnenja poudarila, da so na podlagi njihovih pripomb pripravljeni ustrezni amandmaji. V zvezi z nekaterimi pripombami pa je ministrstvo posredovalo ustrezno pojasnilo. Glede predloga za amandmaja odbora k 1. in 12. členu predloga zakona, ki se nanašata na davčno številko, pa je opozorila, da prvi odstavek 33. člena Zakona o davčnem postopku določa, da se davčna številka davčnemu zavezancu dodeli na način in pod pogoji, določenimi v Zakonu o davčnem postopku in Zakonu o finančni upravi. V razpravi sta sodelovala podpredsednik Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega sveta in predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki predlog zakona podpirata. V kratki razpravi je večina članov odbora podprla predlagane zakonske rešitve. Izraženo je mnenje, da so agrarne skupnosti relikt preteklosti, ki pa so imele svojo vlogo in pomen v preteklosti in so še vedno eden od stebrov razsoja slovenskega podeželja na marsikaterem območju Slovenije. Opozorjeno pa je, da bodo do ozemlja na podlagi prenosov upravičene samo obstoječe agrarne skupnosti, saj predlog zakona ne rešuje vprašanja tistih vaških skupnosti, kjer agrarnih skupnosti ni bilo. Po mnenju članice odbora iz vrst opozicijske poslanske skupine pa je zakon škodljiv, ker neodplačan prenos občinskega ali državnega solastniškega deleža v agrarni skupnosti na druge člane agrarne skupnosti pomeni oškodovanje državnega in občinskega premoženja, kar po njenem mnenju kaže na to, da je namen zakona privatizacija še zadnjih ostankov skupnega premoženja agrarne skupnosti, ki je bilo vedno v kolektivni lasti.

Odbor je glasoval tudi o vseh členih predlog zakona skupaj in jih sprejel. Hvala lepa.